Hvala tudi vam. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališča Poslanske skupine Levica bo predstavil Primož Siter. Izvolite. Ne želite predstaviti? Tako so nam napisali. Okej.

Na zadnji redni seji je bil izglasovan predlog za razpravo o poslanskem vprašanju ministru dr. Vasku Simonitiju v zvezi z zagotavljanjem socialne varnosti samozaposlenim v prireditveni dejavnosti. Minister za kulturo je že v svojem odgovoru navedel ukrepe, ki so se tekom epidemije nanašali na samozaposlene v kulturi in kulturnike splošno, ter omenil tudi ukrepe na področju prireditvene dejavnosti. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati smo zadovoljni, da smo letos lahko na področju kulture predstavili in sprejeli rekordno visok proračun, ki je namenjen vsem segmentom kulture. Zavedamo pa se, da nekatera področja kulture ostajajo podhranjena in bi bilo zanje potrebno nameniti več sredstev. Sem predvsem spada področje avdiovizualne umetnosti, ki bi bila poleg finančnih sredstev potrebna celovite posodobitve zakonodaje, da bo lahko sledila razmeram na evropskem in svetovnem trgu. Po zgledu sosednjih držav bi se moral povečati obseg mehanizma, ki bi zagotavljal denarna povračila za investicijo v domačo in tujo avdiovizualno produkcijo v Sloveniji. Slovenska kultura je zakladnica ustvarjalnosti in istovetnosti slovenskega naroda skozi stoletja. Brez slovenske kulture in slovenskega jezika kot njenega identitetnega jedra danes ne bi imeli samostojne države. Spodbujamo kulturno ustvarjalnost in omogočamo učinkovito sporazumevanje v sodobni, interesno in mnenjsko zelo raznoliki družbi. Naša kulturna politika je zavezana svobodi izražanja ter omogočanju dostopa do raznolike kulturne ponudbe najširši javnosti. ta namen je potrebna uravnotežena skrb za osrednje kulturne ustanove in decentralizacijsko mrežo gledališč, knjižnic, galerij, muzejev in drugih ustanov po državi. Izredno pomembna pa je tudi podpora ljubiteljski kulturni dejavnosti, saj ima ta v lokalnih okoljih pomembno vlogo za razvoj in kakovost življenja posameznika ter znatno pripomore h gradnji občinstva. Zagovarjamo, da se uredi status samozaposlenih v kulturi z izboljšanjem materialnih možnosti za njihovo delovanje. V okviru plačevanja nadomestil prispevkov samozaposlenim v kulturi je potrebno uvesti ločnico med spodbujanjem vrhunskosti, kakovosti in socialnim korektivom pri plačilu prispevkov. Ne smemo enačiti, da so kulturni delavci in samozaposleni v kulturi socialni problem. Za te najranljivejše, ki so lačni, nimajo strehe nad glavo, denarja za plačilo prispevkov, imamo centre za socialno delo, ki lahko poskrbijo za vse, ki si ne morejo pomagati sami, da prebrodijo najhujše obdobje, potem pa se postavijo na svoje noge in poskrbijo zase in za svojo družino. Plačilo prispevkov kulturnikom in umetnikom ne sme biti socialni korektiv, ampak je namenjeno spodbujanju njihove ustvarjalnosti. Vlada Republike Slovenije je za vse, ki so bili v epidemiji covida-109 najbolj prizadeti, poskrbela na najrazličnejše načine. Za samozaposlene v kulturi je v okviru PKP zakonov poskrbela s temeljnim mesečnim dohodkom, povrnila jim je prispevke za socialno varnost ter omogočila vsem državljanom, da so turistične bone v letu 2021, ki še vedno veljajo, uporabili tudi za kulturo, kulturne prireditve, nakup knjig, ogled predstav in tako dalje. Poleg tega je Ministrstvo za kulturo zagotavljalo in celo povečalo sredstva glede na sredstva pred epidemijo za delovanje kulturnega sektorja, kamor spadajo tudi samozaposleni v kulturi. Izvedeni so bili vsi programski in projektni razpisi v enakem ali celo višjem finančnem obsegu za nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi, kot so bili v preteklosti. Glede na razmere epidemije covida-19 je Ministrstvo za kulturo upoštevalo tudi vse prilagoditve izvajanja programov, na primer, izvedba predstave preko digitalnih platform, za katere vemo, da predstavljajo precej manjši finančni zalogaj, čeprav se strinjamo in zavedamo, da zaradi tega trpi kvaliteta izvedene aktivnosti. Ministrstvo je razpisalo tudi delovne štipendije za samozaposlene v kulturi. Razpis se je zaključil v začetku leta 2022 in je predvideval 52 delovnih štipendij. Odziv samozaposlenih v kulturi je bil slab, saj prijav ni bilo niti za tretjino razpisanih štipendij. Tekom delovanja so na ministrstvu izvedli tudi tekoče razpise v okviru kohezijskih sredstev, ki omogočajo dodatna finančna sredstva samozaposlenim v kulturi. Se je pa Ministrstvo za kulturo zavzelo za kulturo in izvajanje kulturnih dejavnosti tudi na področju sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, saj je bila Slovenija med prvimi državami, ki je dovolila izvajanje kulturnih dejavnosti, obiske muzejev, galerij in knjižnic, seveda pod določenimi pogoji. Glede na navedena dejstva v Novi Sloveniji – krščanski demokrati ugotavljamo, da je Ministrstvo za kulturo med epidemijo covida-19 in v času po njej veliko podpore namenilo prav samozaposlenim v kulturi,

Hvala lepa. Spoštovani! V Poslanski skupini SAB se ne slepimo, da je ob vseh številkah, prirejenih rekordnemu BDP in proračunom, s katerimi se zagovorniki vlade hvalijo, Ministrstvo za kulturo pri samozaposlenih naredilo bistveno premalo. Kulturniki životarijo, ta čas pa je Ministrstvo za kulturo uničevalo medijsko krajino, nastavljajo svoje nekvalificirane ljudi na čela javnih medijev in javnih zavodov, finančno izčrpavalo STA in druge institucije ter nevladne organizacije v kulturi. Sistematično je zavračalo dialog s kulturniki ali se mu nič kaj elegantno izogibalo. Ravno zavračanje dialoga sodi med glavne pomanjkljivosti zdajšnje razpisne politike ministrstva pri kulturnih projektih. Višina sredstev za nevladni sektor je bila opredeljena sorazmerno vladnemu mnenju o njegovem nebodigatreba statusu. V tem zanikanju potrebe po nevladnem sektorju se zavedamo, da nevladne organizacije niso alternativa, ampak pravna oblika organiziranja civilne pobude. Ne pristajamo na to, da se nevladniki tretirajo kot nekakšen dodatek scenografiji dejavne države po meri avtokracije, ampak jih vidimo kot ključne deležnike kulturne krajine, ki jo oblikujejo štirje, seveda različni, pa vendar stebri: javni zavodi, nevladne organizacije, samozaposleni in ljubiteljska kultura. V stranki SAB ocenjujemo, da je odgovornost ministrstva za odločitve v celoti zamegljena. Člani komisij, postavljeni s strani te vlade, ko odločajo po nareku škodljivo, ne utrpijo posledic, ministrstvo pa krši Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi kot tudi Zakon o upravnem postopku. Zaradi namerno ustvarjene megle pa ni mogoče opredeliti, kdo je odgovoren za odločitve ministrstva takrat, ko prijavitelj meni, da je oškodovan. Tozadevni pravilnik ministra Simonitija, denimo, določa, da člani komisij izvirnikov in kopij dokumentov, vloge ne smejo hraniti ne fizično ne elektronsko, tako lahko kasneje kdorkoli popravlja mnenja komisij in njenih članov ali umakne del dokumentacije. Takšen sistem, ki ga je preroško opisal George Orwell v romanu 1984, omogoča posege maščevalnih vzgibov, protekcionizma in revanšizma. Na vse to minister strelja parole, češ da se ministrstvo spreminja v socialni korektiv, da sam temu ni naklonjen, ker meni, da je ministrstvo predvsem za to, da močno podpira ustvarjalnost, za druge stvari pa so pristojna predvsem druga ministrstva. V njegovem pravilniku je tudi črtana določba, da se po končanem odločanju strokovne komisije, odločitve javno objavijo. Za transparenten postopek bi mnenje komisije moralo biti objavljeno vsaj na spletu. A ni paranoično, da v državi, ki ji je digitalizacija prioriteta, kulturni digitalni molk postane njena rešitev? Kulturno-kreativni sektor z dvojnostjo svoje narave, ki je na eni strani kulturna, na drugi pa gospodarska, je moral prvi zapreti svoja vrata in je bil zadnji, ki jih je tudi zdaj še ne popolnoma odprl. Zato še zdaleč ni omogočena normalna socialna varnost niti vsem zaposlenim, kaj šele samozaposlenim. Samozaposleni so najranljivejši, nimajo socialne in finančne varnosti, diskriminirani so na področju bolniškega nadomestila in načina, kako se obravnava dohodnina, v obdobju epidemije pa se je njihov položaj še poslabšal. Promet v kulturno-kreativnem sektorju je drastično upadel. Samozaposleni so hkrati delodajalci in delojemalci, četrtina jih zasluži manj kot najnižje plače, bolniško nadomestilo petindvajsetih evrov dnevno pa je izrazito prenizko. V Evropski uniji ni več vprašanje, ali je smotrno podpirati kreativno-kulturni sektor, temveč kako zagotoviti, da bodo njegovi učinki vplivali tudi na gospodarsko rast. Slovenska vlada pa ne skriva svoje dileme, zakaj podpirati kulturno-kreativni sektor. Ministrstvo za kulturo kot da ne bi poznalo ukrepov, s katerimi so posegali drugi resorji, zmotno zatrjuje, da je bila kultura v pandemičnih razmerah eden izmed tistih resorjev, ki so bili izrazito prepoznani in finančno okrepljeni. Ni drugega, kot ugotovitev, da gre pri Ministrstvu za kulturo za nepoznavanje problematike, ki bi jo sicer moralo dobro poznati in jo reševati. Posledice epidemije se na tem področju že kažejo, stopnjujoča se draginja pa utegne povzročiti, da bo Slovenija ostala brez ustvarjalnosti. Najnovejša inovacija Ministrstva za finance je ob tihi asistenci Ministrstva za kulturo, da bodo socialni prispevki samozaposlenih v kulturi po novem všteti med prihodke, višek vladne zahrbtnosti in sprenevedanja. Zadnji dve leti je življenje za samozaposlene v kulturi postalo neizprosen boj brez upa na zmago. Vse več ostalih panog ponovno deluje, zaposleni so med epidemijo dobivali nadomestila ali delali od doma, so bili plačani, ko so imeli otroke v karanteni. Samozaposleni v kulturi pa še od julija 2021 niso bili upravičeni do nobene pomoči, čeprav so aktivnosti, s katerimi se preživljajo, ves čas bile onemogočene. Javno kulturno življenje se iz dveletnega mrtvila s težavo šele prebuja. Med samozaposlenimi v kulturi so umetniki, nekateri med njimi vrhunski umetniki, mladi in zreli, na katerih mojstrovine smo ponosni, ki so bili pred pred pandemijo uspešni, finančno samostojni in so se preživljali s svojim delom in ustvarjanjem. Veliko njih je naenkrat pred tem, da so v resni krizi eksistence in ustvarjalnega duha. To, da slovenski umetniki komaj životarijo, pomeni krč naše kulture ob ignoranci Vlade in resornega ministrstva. Naslajajo se nad njihovo agonijo, ko preko tviterskih trolov oznanjajo na maščevanje zaradi udeležbe na petkovih protestih. Med nami, v Državnem zboru, kulturno nesočutna, kulturno neempatična, kulturno ošabna koalicijska večina na Odboru za kulturo ne dovoli sprejetja nobenega sklepa, če ta ni zapovedan ali odobren iz kabineta Vlade. Zato je vsak progresiven predlog namesto sprejetja postal le zavrnjen predlog, čeprav smo se v opoziciji na zobe metali, da utemeljimo nujnost njegove uveljavitve. V SAB smo naredili vse, kar se je dalo v tako neizprosnih okoliščinah. Dosegli smo, da vsi zaposleni pri težjih boleznih in poškodbah ter posledično ob daljši bolniški zadržanosti od dela, dobijo izplačilo nadomestila že po 20. dnevu, namesto po 30 dneh. Vsakemu, ki se znajde v situaciji, ko ne veš, kako boš preživel in če boš sploh preživel v prihodnje, teh 10 plačanih dni, ki jih sam več ne rabi zagotavljati, so zlata vredni. V Poslanski skupini SAB se zavedamo, da je dostopnost slovenske kulture tista podstat ustvarjalnega preboja, ki bo prinesla razvoj vsakega od nas in družbe kot celote, zato želimo umetniškim ustvarjalcem, zlasti mladim omogočiti razvoj njihovih potencialov. Med njimi je največ samozaposlenih, ki so pod to vlado utrpeli masovno prekvalifikacijo iz akademskih umetnikov v raznašalce hrane. Ne želimo si ponovitve kulturne politike, ki jo je vodila ta vlada in ne bomo podpirali grobega političnega kadrovanja v javnem kulturnem sektorju, ki je v samo dveh letih kulturo prevedel v koloraturo nekulture. Eno pa je gotovo, zanemarjanje, zaničevanje in stradanje kulturnikov ne ostane brez posledic ne na kratek, kaj šele na dolgi rok. Tako kot je nesrečnega raznašalca hrane med jedjo bureka, kakopak kot brez maske, doletela 400-evrska kazen, bo vladno koalicijo 24. aprila doletela odslovilna pesen, zapeta iz najmanj 400 tisočerih grl. Katera pesem bo to, je ob zapovedani začasni ukinitvi oddaje Studio City napovedal Marcel Štefančič; Bella ciao je glasbena želja,

Lep pozdrav! Minister Vasko Simoniti je v svojem odgovoru na poslansko vprašanje poslanca Primoža Siterja povedal, kaj vse je bilo v času koronaepidemije, ki je prizadela vse sektorje, narejenega za samozaposlene v prireditveni dejavnosti. Za samozaposlene je bil namenjen temeljni mesečni dohodek, povračilo prispevkov za socialno varnost; kot veste, smo uvedli tudi bone za kulturno dejavnost. Vemo, da je sredstev za kulturo v času te vlade največ v vseh zgodovini Slovenije in visok delež je namenjen tudi samozaposlenim, ki moramo priznati, da že pred krizo niso živeli ravno bogato. Zagotovo jih je epidemija prizadela, tako kot vse druge, in z ukrepi smo poskušali te stiske blažiti. Ocenjujemo, da uspešno. Res v času epidemije koronavirusa ni bilo prireditev, zato so se mnogi znašli po svoje, imeli koncerte preko interneta, izvajali koncerte za manjše skupine. Vsi tisti, ki so zaposleni v prireditveni dejavnosti, ki postavljajo luči, odre, tehniki, ozvočevalci, so bili deležni pomoči v obliki temeljnega mesečnega dohodka, da so prebrodili čas, ko zaradi koronavirusa ni bilo prireditev. Kot veste, smo v Državnem zboru sprejeli 10 protikoronskih paketov, s katerimi se je pomagalo vsem zaposlenim na različnih področjih, med njimi tudi samozaposlenim. Izvedeni so bili tudi vsi razpisi, na katere se prijavljajo tudi samozaposleni v prireditveni dejavnosti. Razpisane so različne oblike delovnih štipendij, vendar je javni razpis za delovne štipendije za samozaposlene v kulturi, ki se je zaključil v začetku lanskega leta, v začetku tega leta, pardon, pokazal izredno slab odziv samozaposlenih, saj se ni prijavila niti tretjina od razpisanih 52 delovnih štipendij. Zagotovila so se dodatna sredstva v višini 86 milijonov evrov za kulturo iz Načrta za okrevanje in odpornost, ki bo tudi samozaposlenim v kulturi omogočilo številne načrtovane projekte. načrtovane projekte. V SDS menimo, da je bilo odgovorjeno na zastavljeno vprašanje, zato tudi nismo glasovali za razpravo o odgovoru. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine LMŠ bo predstavila gospa Lidija Divjak Mirnik. Izvolite. Predsedujoča, hvala lepa. Gospod minister, lep pozdrav. Spoštovane kolegice in kolegi! Na težave, s katerimi se je soočal in se sooča kreativno-kulturni sektor, v LMŠ opozarjamo praktično že od vznika epidemije. Sistematično smo poudarjali, da je zlasti prireditvena dejavnost v mrtvem teku, zato so usmerjeni ukrepi potrebni ne samo v času konice epidemije, ampak tudi danes v smislu revitalizacije tako pomembnega področja za kulturni utrip države in pa njenega gospodarstva. Bolj ali manj smo naleteli na gluha ušesa, kot smo seveda pri tej vladi navajeni, čeprav so bili naši predlogi zasnovani na realni osnovi, predvsem pa so bili dobronamerni. Torej, nismo samo kot primarno, to velja za opozicijo, klicali k ukrepom Vlade, ampak smo hkrati tudi tvorno na mizo prinesli predloge. O čem namreč govorimo? Občutek smo imeli, da nas vladni predstavniki ne želijo slišati, pogostokrat pa tudi, da se enostavno ne zavedajo razsežnosti težav, koliko ljudi iz panoge je kriza močno močno socialno prizadela. Podcenjujoč odnos se je kazal tudi v popolni odsotnosti, v navednicah seveda, posebnega načrta za industrijo srečanj, ki bi predvideval točno določene praktične ukrepe ob spreminjajočih se epidemioloških razmah tako s strani organizatorjev kot pomoči države. Prireditelji bi pri načrtovanju imeli jasen uvid v zapovedane ukrepe glede na epidemiološko sliko tudi za daljše časovno obdobje, kar je seveda ključno, saj se dogodki prirejo več mesecev vnaprej. Medtem ko so v določenih državah že beležili rast obiskovalcev ob podobni epidemiološki sliki, so se pri nas odloki za izvajanje kulturnih prireditev vztrajno spreminjali z enega dne na drugega. Nazadnje tudi novembra 2020/21 so nesorazmerno zaostrili nekaj tednov kasneje, kar je ljudi seveda odvrnilo od udeležbe in povzročilo še globljo krizo prireditvenega sektorja. Tudi takrat smo v LMŠ opozarjali, da to ni najboljše. Iz ust vladnih predstavnikov smo poslušali bolj ali manj birokratsko uokvirjene mantre o neprekinjenem financiranju projektov in programov javnih zavodov, kjer pogodbeno sodelujejo tudi samozaposleni iz sektorja. Kar je sicer okej in je že res, da je Vlada kljub začetni nerazumni finančni uravnilovki za upravičenost do pomoči zaradi izpada prihodkov ukrepala s temeljnim dohodkom. Vendar Vladi v LMŠ najbolj zamerimo prav to, da je kulturno-kreativni sektor ustvarjalno paralizirala in ga potisnila v hibernacijo in mu po kapalki dovajala državno pomoč, kljub temu da sektor več kot polovico denarja zasluži na trgu in da so nacionalni razpisi ter EU sredstva v letu 2019 znašali le 10 % vseh prihodkov. Zaposleni so torej ostali popolnoma brez dela, mnogo specializiranih kadrov je odšlo in se ne bo nikoli več vrnilo v to panogo. Prireditvena dejavnost bo tako potrebovala veliko več časa za okrevanje, saj so človeški viri enostavno izgubljeni. izgubljeni. Naj omenim tudi, da bi bilo povsem zadosti, če bi se Vlada, recimo, samo ozrla okraj meja, kjer so države, kot so Finska, Irska, Španija, poleg nadomestitve dohodkovnih izpadov oblikovale tudi tako imenovane posebne sklade, ki so omogočali in spodbujali ustvarjanje prilagojenih formatov dogodkov in si prizadevali za krepitev skupnosti na področju kulture. Prav tako ne moremo v LMŠ mimo dejstva, da Ministrstvo za kulturo v tem času ni premoglo niti enega avtonomnega resornega mehanizma za pomoč področjem, ki sodijo pod njegovo okrilje, temveč jih je prepustila gospodarski strokovni skupini. Torej, še vedno poslušamo pluralno strokovno skupnost, ki lahko kompetentno prouči in predlaga krizne ukrepe za kulturni sektor. Potrebujemo namreč strateški razmislek, če hočete pa tudi določeno mero varnosti, da država za organizatorji tudi stoji. Ker gre torej za izrazito tržno dejavnost, ko govorimo seveda o prireditvenem sektorju, se pristojnost poleg kulturnega ministrstva deli tudi na gospodarsko ministrstvo. Prevečkrat smo bili namreč soočeni s podajanjem žogice med enim in drugim resornim ministrstvom. V LMŠ bomo tudi stežka pozabili, kako so vladni predstavniki vsak po svoje tiščali glavo v pesek pri enoletni blokadi finančnih sredstev slovenski filmski produkciji in to navkljub orkestriranim pozivom opozicije ter zainteresirane javnosti. Po izkušnjah spopadanja z epidemijo koronavirusa bi bilo od odgovorne vlade logično pričakovati, da ima že vnaprej pripravljene ukrepe za pomoč posameznim panogam, katerih delovanje je omejeno ali prepovedano, in jih v tej situacijah tudi uveljavi; prepovedala jih je namreč ona sama z nelogičnimi, vsak drug dan novimi odloki. Ob vnovičnem porastu okužb, ki smo mu znova priča, bodo težave ponovno privrele na dan in upam, da nam ne bo treba zopet reči, da se nismo iz tega nič naučili. Skrajni čas je torej, da k temu pristopimo z večjo mero odgovornosti za hipne ukrepe in da na drugi strani osmislimo dolgoročne ukrepe za odpornost sektorja ob kritičnih razmerah. O vseh možnih različicah ukrepov na tem mestu ne bom govorila in vseh ne bom ponavljala. Želela bi pa zgolj poudariti, da je poleg temeljih ukrepov za socialno varnost ter, drugič, likvidnost podjetij v panogi za LMŠ zelo pomembna tudi oživitev oživitev panoge z namenskim zagonskim kapitalom, ki bo ljudem povrnil zaupanje ter vero, da se splača ostati in delati. Sploh tisti, ki so sploh še v tej panogi ostali. Za konec pa bi si v LMŠ želeli, da če že ne prisluhnete opoziciji, prisluhnite vsaj ljudem, ki to delo živijo, saj si zaslužijo večjo mero resnosti pri držanju obljub, predvsem pa pogledov izven okvirjev. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kot zadnji bo stališče poslanske skupine SD predstavil gospod Soniboj Knežak. Izvolite. SONIBOJ Hvala, predsedujoča. Spoštovani minister, kolegice, kolegi! Pred dobrima dvema letoma smo doživeli to, kar si nihče niti v najbolj temačnih sanjah ni predstavljal izbruh virusa, ki je po celem svetu širil z neverjetno hitrostjo, prizadel vse, ne glede na status, socialni položaj, raso, kožo ali barvo last, nacionalno ali versko pripadnost. Razglašena je bila epidemija. Zaprti smo bili v domove, občine in regije. Šole, vrtci so ostali zaprti, javni promet se je ustavil. Javno življenje se je ustavilo in je ustavilo in tako se je tudi prireditvena dejavnost, koncerti, kulturne in športne prireditve, predstave, srečanja, kongresi čez noč kot prva gospodarska dejavnost nepredušno zaprla. Danes, marca leta 2022 se le počasi prebuja in z negotovostjo gleda v prihodnost. Na januarski seji je poslanski kolega ministroma za kulturo in gospodarstvo zastavil vprašanja, ki so se nanašala na morebitno uspešnost strategij pomoči prireditveni panogi in njenim delavcem ter kakšne učinkovite mehanizme lahko prireditelji, podjetja in zaposleni pričakujejo in izkoristijo za preživetje. Kot sem že omenil, zaposleni v industriji srečanj počasi in negotovo oživljajo svojo dejavnost, zato je bilo tudi vprašanje kolega na mestu, in sicer kakšne obeti ima panoga za ponoven normalen zagon. Socialni demokrati smo ves čas epidemije in vladnih ukrepov za zajezitev posledic epidemije opozarjali na industrijo srečanj. Po podatkih prizadete industrije je na organizacijo izvedbo srečanj prireditev v Sloveniji neposredno vezanih 15 tisoč zaposlenih v industrij srečanj, čemur je potrebno prišteti še več kot 20 tisoč samozaposlenih podjetnikov, samozaposlenih honorarnih delavcev v kulturi in kreativi, katerih delo in dejavnost sta pretežno vezani na pripravo in izvedbo prireditev. Po podatkih podjetniškega sektorja je bilo v tem času epidemije neposredno ogroženih vsaj dva tisoč delovnih mest v 350 podjetij. Minister za kulturo je v odgovoru navedel nekaj ukrepov za samozaposlene: temeljni mesečni dohodek, povračilo prispevkov za socialno varnost, boni za kulturno dejavnost. V preteklih dveh letih so zagotavljali tudi vsa tekoča sredstva za delovanje kulturnega sektorja tudi samozaposlenih v kulturi, in sicer v precej večjem obsegu kot pred epidemijo. Minister je tudi navedel, da so bili vsi načrtovani programski in projektni razpisi za nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi, na katerih so bila zagotovljena enaka ali celo višja sredstva kot v preteklih letih. Javni zavodi so prejeli vsa sredstva za načrtovane programe, tudi za realizacijo načrtovanih pogodb s samozaposlenimi v kulturi. Ves čas trajanja epidemije covida-19 se je pri realizaciji upoštevala upoštevala alternativna oblika izvedbe dogodkov preko spleta ali v kakšni drugi prilagojeni obliki ne glede na manjše število obiskovalcev. In če so na Ministrstvu za kulturo res tako zelo skrbno natančno ter odgovorno sledili vsem procesom v času te dvoletne krize in s finančnimi injekcijami in z veliko pozornostjo do samozaposlenih upravičili svojo vlogo, se na tem mestu sprašujemo, zakaj potem prav ta sektor še vedno bije boj za preživetje. Spoštovani! Na tem mestu je prav, da opozorimo oziroma spomnimo, kako so bile panoge v času epidemije obravnavane in kako so se pravila spreminjala, medtem pa so jih vladajoči kršili. Absurdnost vladnega razumevanja in ukrepanja se je dokončno razgalila na lanski slovenski kulturni praznik, ko si je minister Počivalšek s sodelavci za kraj uradnega poslovnega business to business srečanja izbral gostinski lokal. Po medijskem razkritju, da je število udeležencev preseglo dovoljene omejitve, da so jim stregli tudi hrano, so se vladajoči kršitelji izgovarjali na uradne dolžnosti ter izjeme v vladnih odlokih, ki naj bi dopuščali poslovne dejavnosti in srečanja ter skupno prehranjevanje v zaprtih prostorih, če je le namen srečanja pravi. Navajam le enega od mnogih primerov, kako je vladajoča ekipa krmarila med lastnimi pravili in ukrepi ter jih izigravala ali pa so kot posamezniki blizu vlade zaradi vladnih ukrepov celo obogateli. Medtem pa so mnogi zaposleni in samozaposleni ponižno prosili za pomoč pri preživetju sebe in njihovih družin. Dve leti trajajoča epidemija je mnoge močno prizadela, mnogim je tudi spremenila način življenja, kar občutijo tudi samozaposleni v industriji srečanj. Zato bi bilo še kako prav, da bi tako na kulturnem kot gospodarskem ministrstvu skupaj s prizadetimi opravili razgovor in skupaj začrtali pot oživitve industrije srečanj. Hvala. Hvala lepa. Zaključili smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev. Preden preidemo na seznam razpravljavcev, je za besedo zaprosil predlagatelj, gospod Primož Siter. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa tudi vsem, ministru, kolegicam in kolegom, poslankam in poslancem, za ta predana stališča o tej pomembni temi. Naj se odzovem na nekaj stvari, ki ste jih izrekli, predvsem minister Simoniti na vašem naslovu. Pred sabo imamo – kar sem tudi v izvornem poslanskem vprašanju izpostavil – dva problema. En problem, ko govorimo o socialnem položaju delavk in delavcev v uprizoritveni dejavnosti, je, kako preživeti to epidemijo. Se pravi, ko je vse padlo po tleh, ko so se prizorišča zaprla in še še vedno niso odprta v celoti, kako zgristi to obdobje in preživeti: kako plačati položnice, kako kupiti, preživeti otroke, kako plačati kredit, najemnino ali karkoli. In zdaj, minister, vam odgovorim – in tudi že izvorno vam nisem oporekal –; vprašanje ni, kaj je Vlada tu naredila na ravni PKP, na ravni plačanih prispevkov, to so merljive stvari, ki jih lahko vedno vedno servirate. Tudi, minister, vaša strankarska kolegica Alenka Jeraj je servirala podatek, da je letošnji proračun na postavki kulture rekorden. In to so merljivi podatki, tu vam ne more nihče ne more nihče kontrirati. Vprašanje pa, ki se tu pojavlja, je, kako se je vse to preneslo v življenje kulture. Na kakšen način so od tega karkoli imeli – kdo? – ljudje, ki kulturo živijo, ki kulturo ustvarjajo. Mislim, da imamo tu strukturni problem oziroma strukturno nerazumevanje, ko Vlada življenje kulture vidi najprej v birokraciji, infrastrukturi in tako naprej in šele potem v ljudeh. V Levici oziroma demokratični opoziciji pa smo to stvar postavili dejansko na noge in razumemo, da kulturo ustvarjajo, živijo ljudje. Zato toliko poudarka na tem, da je treba najprej poskrbeti za njih, za njihovo ustvarjanje, za njihovo socialno in siceršnjo varnost. In zato je na mestu kritika, zakaj se v odločanje o vlaganjih, o pomoči, o protikoronskih paketih in tako naprej ni na področju kulture povabilo in v dialog vključilo ljudi, ki te probleme živijo. Zato je bilo tudi moje izvorno vprašanje, minister, na kakšen način Vlada sodeluje v dialogu s prireditelji, z organizatorji, z nastopajočimi, z igralci, glasbeniki, tehničnim osebjem v reševanju te aktualne in akutne problematike preživetja sektorja. Zelo merljivo sem vprašal, na koliko sestankov ste jih povabili, na koliko sestankih so z ministrstvom sedeli in do kakšnih zaključkov so prišli. potem prehajam na drugo točko, kako se je, če se je, v tem nekem dialogu, nekem širšem konsenzu ustvarilo – kar je pa tudi ena od predhodnih govornic izpostavila –, ali se je izpostavilo vprašanje, kako naprej v tem času, ko je ta sektor od epidemije tako brutalno osiromašen, ko dve leti tako rekoč ni živel oziroma je dihal na škrge, po domače povedano, ko so ljudje odhajali v tujino, ali v druge poklice, ali na bicikel vozit za Wolt ali ali karkoli; visoko izobražen in strokoven kader, ko se je infrastruktura razprodala, ko je manjkalo novega zagona. Torej, kako ta nov zagon To, mislim, da sta dve ključni vprašanji, ki tukaj ostajata odprti oziroma tudi istočasno kritiki z naslova kulturnikov, z naslova kulturnega zemljevida, ljudi, ki kulturo živijo in ustvarjajo, do vlade. Seveda, odsotnost tega dialoga in odsotnost evalvacije dosedanjega dela, odsotnost vprašati nekoga: »Ej, a je vse okej, a zmoreš, a bo šlo, boš ti kot samozaposleni, boš ti kot delavec v kulturi zmogel, ali boš ti kot lastnik in menedžer nekega podjetja, ki v tej panogi živi, zmogel? Tega vprašanja, tega feedbacka ministrstvo ni nikoli dobilo po svoji krivdi; ne, da teren sam tega ne bi hotel. Pa so prihajal ljudje z dobrimi idejami. Verjamem, da se bo zdaj še odprlo nekaj razprave in bom par pričevanj, če hočete, ali pa par pozivov, ki so se zgodili samoniklo na kulturnem zemljevidu med kulturniki, ki so padli v socialne stiske, jih bom tudi navedel. Za zdaj pa naj ostane pri tem pri tem vprašanju, odgovor na katerega pa nisem dobil od ministra, izvorno. Torej: Na kakšen način, v kolikšni meri se je sploh sodelovalo v sprejemanju kakršnihkoli odločitev, ki naj bi pomagali kulturnikom in kulturnicam? Hvala lepa. Hvala lepa. Prva razpravljavka je na vrsti gospa Violeta Tomić, za njo se pripravi gospod Jožef Lenart. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsedujoča. Spoštovani vsi prisotni, minister! Mene ne preseneča, da kolega Siter ni dobil odgovora od ministra, kajti ves čas se soočamo s to popolno aroganco te oblasti in predvsem z enim tako zaničevalnim, sovražnim odnosom do kulture, predvsem pa do kulturnih ustvarjalcev, ki jim niso po meri, jih ne razumejo in jih nočejo. Take je treba potem izstradati. Zavedati se moramo, da smo vedno vsi povezani, predvsem pa so povezani vsi sektorji. Ne moreš obglaviti enega sektorja in pričakovati, da bodo pa drugi toliko bolje prosperirali. Kot se reče industrija srečanj, jo je treba tudi obravnavat kot eno vejo gospodarskih panog, ki je povezana z mnogimi drugimi. Tam, kjer je festival, vemo, kako se spodbudi turizem, prenočitve, kako se prodajajo kmetijski proizvodi in tako naprej. Se pravi, zaradi ideoloških razlogov potunkati eno gospodarsko panogo, je popolnoma neracionalno in nerazumljivo. In vsi ti drugi sektorji, o katerih sem govorila, so se po teh dveh letih epidemije nekako, več ali manj, pobrali. Za področje kulturne in kreativne dejavnosti, predvsem pa za samozaposlene v kulturi, pa se stanje krize še nadaljuje, ker je Vlada v svojih protikoronskih paketih popolnoma zanemarila področje kulture, kulturno življenje je zamrlo, delavci uprizoritvenih in prireditvenih, koncertnih dejavnosti pa so ostali brez dela in prihodkov. In vsem je jasno, da kulturno-kreativni sektor nujno potrebuje strategijo za okrevanje. Zdaj, ko se seveda koalicijski poslanci hvalijo z rekordnim proračunom, pa saj so dobili UTD, je to višek, višek cinizma in sramotenje kulturnih ustvarjalcev. Oni hočejo delati, date jim pa 700 evrov, od katerih ne morejo ne živeti ne umreti, in si umijete roke, rekordni proračun pa ne dobi ničesar nazaj. Če bi vlagali in če bi razumno vodili kulturno politiko, česar v tem mandatu seveda nikakor ni bilo, bi tako kot se vsaka investicija v kulturo velikokrat povrne, ima večkraten multiplikatoren učinek, bi iz teh rekordnih proračunov tudi kaj bilo. In še to, da mi je minister Šircelj, minister za finance, tukaj odgovoril, da tale UTD zveličavni ne bo šel v cenzus, ne bo obdavčen, potem se je pa zgodilo, da samozaposleni v kulturi niso vedeli, kam spadajo: ali to prijavijo ali ne prijavijo, ali je to obdavčeno ali ni obdavčeno. Zraven pa seveda skrajna desnica stopa z roko v roki z Rimskokatoliško cerkvijo, ki je v času korone, ko ji ni obstaja delavnost, dobila ravno tako, vsak cerkveni uslužbenec 700 evrov tako kot samozaposleni v kulturi, pa dovolite mi primerjavo, ker spadajo pač v isti sektor in so kulturniki tako zelo stigmatizirani napram tem drugim. Verski uslužbenci imajo prostor za svoje vaje, ga ne rabijo najemati; imajo prostor tudi za predstave in ga ne rabijo najemati. Živijo v stavbah, kjer ne rabijo plačevati položnic, seveda nimajo cenzusa, tako kot imajo samozaposleni v kulturi, ki ko presežejo nekaj manj kot 20 tisoč evrov letno, izgubijo pravico do plačila socialnih prispevkov. In ravno tako ne rabijo dokazovati nobenih odličnosti, kot jih morajo samozaposleni v kulturi. Pa mi povejte, spoštovana koalicija, kje je tu pravica. Kje je tu nek normalen odnos do državljanov in državljank pri taki diskriminaciji samozaposlenih? Nevladniki, ki jih ta koalicija, ta vlada tako kljuva, tako diskreditira, pa vendarle ustvarjajo. Ne samo da nas predstavljajo v tujini, kar v primeru prej omenjenih ni tako, ker so tuja korporacija, doma v Vatikanu, ampak tudi plačujejo davke, spoštovane državljanke in državljani. Vsi nevladniki, ki jih ta vlada tako pljuva! Pa naj vam omenim, ne vem, Zavod Delak pa En knap pa Laibach, ki je svetovno znan, ampak za to vlado ni dovolj dober. Zakaj? Ker oni Laibacha ne poslušajo. Oprostite, jaz tudi ne hodim v cerkev, pa ne bom rekla, da se mora tako kot iz Metelkove izseliti cel regiment nun. Saj bi znoreli! Saj bi rekli, da smo totalitarci, da smo diktatorji. A vi pa niste diktatorji? Ne, niso, oni niso! Diktatorji niso totalitarci. Kulturni sektor, ki je po defaultu kritičen, ki vedno drži ogledalo vsaki oblasti, ni všeč tej vladi. Ravno tako kot niso všeč tej vladi mediji. Mediji, ki so, če beremo poročilo tegale vašega Urbanije in analizo RTV poročanja, je »enostranski prikaz, gre za očitno zlorabo, enostranski prikaz …« Mislim, pa kam smo mi padli v teh ubogih dveh letih? In seveda je epidemija covida zelo pomagala tej vladi, totalitarni vladi, recimo bobu bob, da je popolnoma uničila kulturno-umetniški sektor. Nevladni. Kajti, kam je šel denar iz rekordnega proračuna? Ustvarjalec ne more, če zdajle sprostite ukrepe, jutri nastopati. Proces dela traja, gledališka predstava, koncert, zahteva tri mesece organizacije. Komu to ni jasno? In če ne ve, kakšni bodo ukrepi, ne more čez tri mesece razpisati dogodka. Mi, v opoziciji smo sklicevali ogromno sej Odbora za kulturo, kar se nam je celo očitalo. Predlagali smo mnoge sklepe, izglasovali smo mnoge sklepe, ki bi morali biti zavezujoči, če živimo še vedno v demokraciji, če ta državni zbor sploh ima svojo funkcijo. Ampak zgodilo se ni nič. Minister Vasko Simoniti fura svojo špuro in ga ne zanima, kaj si mi mislimo, če mu kaj ni všeč, celo vstane in odide in reče, da se mu ne da poslušati. In nobene strategije ministrstvo ni ponudilo, nobenega načrta, nobenega zakonodajnega paketa v kulturni in kreativni sektor, nobene finančne pomoči za samozaposlene v kulturi ‒ pa ne mi govoriti o UTD, o miloščini 700 evrov! Pojdite vi živet s 700 evri na mesec! Mi, ustvarjalci potrebujejo spodbudo za ustvar-ja-nje. To ni, vržem ti skorjo kruha pa tiho bodi. Sramota je ta odnos do kulturnikov! In nič glede odprtja kulturnih ustanov, nič glede ustreznih nadomestil za izpad dohodka od prodaje vstopnic v kulturnem in kreativnem sektorju. Bilo je dejansko ogromno pozivov, minister Vasko pa nič. In ne glede na ves trud opozicije in vse sprejete sklepe, je ta vlada popolnoma avtokratska in je gluha za vse, kar ni ideološko podrejeno njihovim interesom. That's a fact. To je dejstvo in se nehajmo pretvarjati, da živimo v demokratični ureditvi! Nehajmo se, ker je ni! koncerti, prireditve, predstave, srečanja so prva ugasnila na začetku epidemije in seveda bodo najbrž zadnja, ki se bodo aktivirala v popolni meri. Podjetja in zavodi, organizatorji in njihovi zaposleni so bili tako rekoč dve leti popolnoma brez dela. Prireditve so se sicer delno povrnile, ampak prireditelji vseeno ocenjujejo, da je epidemija panogo oklestila za približno 85 %. 85 %. 85 % panoge je šlo nepovratno v nič. Ko mi nekdo reče, da ministrstvo podpira ustvarjalnost ‒ ma kakšno ustvarjalnost!? Kaj je za vas ustvarjalnost? Inštitucije, kjer nastavite svoje direktorje ‒ to ni podpiranje ustvarjalnosti, to je podpiranje nekih inštitucij, ki po inerciji, hvala bogu, so se ohranile. In delovna mesta v teh inštitucijah so se ohranila, čeprav niso imeli ljudje dela, so imeli pa plačo normalno. Med samozaposlenimi se je pa zgodil pomor. Genocid. In ni zanemarljivo dejstvo, da prireditve na tem področju zaposluje približno 10 tisoč ljudi. Pa teh 10 tisoč ljudi mi ne moremo kar pozabiti, pa izbrisati! In to so visoko izobraženi, profilirani ljudje z mednarodnimi referencami. To je nekaj, kar je nepojemljivo. V nobeni državi … Hrvaška je ves čas imela produkcijo in je skrbela za svoje, pa je zelo blizu. Samo v Sloveniji, v tej ubogi dvomilijonski državi, kjer nas vodi vlada Janeza Janše, ki je dobila tistih svojih 200 tisoč glasov, je treba vse pomoriti in pustiti požgano zemljo. Pa kdo bo to reševal, ko pride? Naslednja vlada. Kako? Od teh 10 tisoč ljudi v tem prireditvenem sektorju, o katerem danes govorimo, je redno zaposlenih samo 10 % teh teh delavcev in delavk, vsi ostali pa so zaposleni prekarno, sezonsko, projektno. In vi, ki imate toliko družinskih vrednost v svojih načelih in besedah, ali vi veste, da so to tudi mamice samohranilke, družine, ki od tega živijo? Skratka, devet tisoč delavk in delavcev in njihovih družin je ogroženih. Kajti njihovo preživetje je odvisno od obiska teh prireditev, je to njihovo delo, to ni njihov hobi. Vi, ko govorite o kulturi, vedno govorite o nekih hobijih. Saj imamo mi tudi, ne vem, dramski krožek. Toda, čakajte! Ti ljudje so izobraženi, izkušeni, potrjeni in je to njihov poklic. In vsak poklic mora biti dostojno plačan, vsak. Kdo vam bo pa kopal zastonj? Ceste vam ne bodo prekopavali, če jih ne boste plačali. Skratka, ta sektor je popolnoma odvisen od obiska na prireditvah in pogojev za njihovo izpeljavo oziroma od nekih strukturnih pomoči države temu sektorju, ki je pa ni bilo. Zaskrbljujoč podatek je tudi, da je več kot tretjina samozaposlenih v kulturi že pred krizo živelo pod pragom revščine in so živeli z med 500 in tisoč evri. Neto. Zdaj pa je čista katastrofa in premnogi vrhunsko usposobljeni ter mednarodno priznani akterji iščejo svoje preživetje v prekvalifikacijah v druge poklice, tako kot pravi Primož, vozijo bicikle z Wolt hrano.

tako, oprostite, to vse skupaj zgleda. S tem se dela nepopravljiva škoda celotnemu sektorju, saj so, veste, potrebne generacije in generacije ter dolga leta, da se izšolajo uigrane ustvarjalne ekipe. Ne moreš ti danes voziti hrane preko Wolta, jutri pa, recimo, voditi oddajo ali pa biti kvaliteten ozvočevalec na koncertu. Ne gre. Ne vem, kako ne razumete teh stvari. Očitno predolgo sedite nekateri v poslanskih klopeh in ste prepričani, da je samo po sebi umevno, da pridete sem, nekaj preberete, dobite svojo plačo in krojite usodo drugim ljudem; poštenim ljudem, delavcem, ki plačujejo davke, zato da mi tu sedimo. Oprostite, ampak to je zame grozno in nedopustno. Epidemija ni le razkrila vse prekarnosti in podplačanosti delavcev v kulturi, ampak je razkrila tudi generacijsko neenakost, kajti mlajši ustvarjalci imajo še posebej težke pogoje za ustvarjanje – to so ptički, ki nikoli ne morejo vzleteti. Zdaj si predstavljajte, da imate otroka, ki je nadarjen, priden, delaven. Težko je priti, recimo, na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Sprejemne moraš narediti, ni dovolj, da samo … In potem ne more nič delati, ne dobi sploh pogojev, ne dobi statusa, ker ni dovolj naredil in tako naprej. O tem vam je v dopisu govorila gospa Romana Krajnčan, za katero sem v neki televizijski oddaji videla, da ima tako vsestransko nadarjenega, čudežnega sina. Tudi mnogi umetniki so se podpisali pod ta dopis in so pozvali Ministrstvo za kulturo, da uredi položaj samozaposlenih. Minister Vasko pa nič! Ne vem, ampak, če verjamete v boga, vam bo sodil. To so uničena življenja, uničene družine, uničeni mladi ljudje in njihova perspektiva. Meni je hudo, veste, ob tej razpravi mi je resnično hudo. Poleg tega, da Ministrstvo za kulturo oglašanje v dvorani/ Pa prosim, da se ne pogovarjate, pojdite ven klepetat, kadar jaz razpravljam. Jaz molčim, kadar vi razpravljate, kolega. Resno prosim, to me moti in dekoncentrira. SDS samo kadar je njim kaj všeč, vsi tule sedijo kot kužki, ko pa jim kaj ni všeč, pa zganjate kraval. Prosim vsaj toliko spoštovanja do nas, smo konstantno v nekem podrejenem položaju tukaj. Skratka, poleg tega, da to ministrstvo za kulturo v zadnjih dveh letih ni ničesar naredilo, da bi zaščitilo sektor, pogosto pa je ravnalo ravno nasprotno. Vemo, kolikokrat smo imeli seje o težavah pridobivanja statusa samozaposlenih v kulturi, pa deložacija NVO na Metelkovi. Pa cela kalvarija s financiranjem STA, ko so novinarji morali delati brezplačno in ko so jih silili na kolena. Skratka, težave z medijskim razpisom, pa sprejemi pravilnikov o strokovnih komisijah brez soglasja stroke, pa še vedno nimamo dialoških skupin in tako naprej. Ampak poseben status Rumenim jopičem, neonacistični organizaciji, to smo pa podelili! Oni pa so dobili status posebnega družbenega interesa. Bog nam pomagaj, Slovenija. Res. To je verjetno eden mojih zadnjih govorov z vami tukaj v Državnem zboru in si bom dovolila reči: bog nam pomagaj, Slovenija. Neonaciste nagrajujete v ustvarjalce. Naše šolane, vrhunske ustvarjalce pa kaznujete, jih obravnavate kot zajedavce proračuna, stigmatizirate. To je strašno. V letu 2022 je za razliko od neonacističnih Rumenih jopičev cela vrsta organizacij na področju uprizoritvenih umetnosti ostal brez finančne podpore tega ministrstva, ki ga vodi gospod Vasko Simoniti, ki ima rekorden proračun. Kam je šel rekordni proračun? To vprašanje sem postavila velikokrat, vendar odgovora na to nisem dobila. Ampak se je ukvarjala izdatno z blatenjem kulturnikov, NVO, ves čas smo poslušali grobo propagando proti nevladnikom, češ da je kulturno-kreativni sektor močno odvisen od sredstev, da so prisesani na državne v resnici pa je to, oprostite, samo netenje sovraštva. Ti isti vaši neonaciji so hodili po Metelkovi in hoteli tepsti ustvarjalce. In če bi zmogla skrajna desnica namesto skrajne propagande pogledati dejstva, bi videli, da za leto 2019 ocene kažejo, da v povprečju celoten sektor kar 62 % denarja zasluži s svojo prodajo storitev. 62! Na drugi strani imate korporacije, ki jim do minimalca država dodaja – veste koliko? – ampak tisto je pa v redu. Skratka, ta sektor ni odvisen tako zelo od javnega denarja, potrebuje pa neka zagonska sredstva oziroma razumevanje ministrstva, ki naj bi skrbelo za kulturni sektor. Moj čas se je iztekel, pa verjamem, da nekaterim ni bilo prijetno poslušati. Jaz se vam pa lepo zahvaljujem za pozornost.

utemeljeno razpravo in vas prosim, če lahko tisti nacionalistični krožek tamle malo umirite. Ne vem, če v postavljanje vprašanj o socialnem preživetju kulturnikov … 10 tisoč jih je, 10 tisoč ljudi se bori za preživetje; o tem govorimo danes. To so vprašanja, na katera iščemo odgovore. Če je to vredno zehanja, nasmehov in drugih medmetov, ki ne vem, kaj točno pomenijo. Poglejte, pred seboj imamo ključno kulturno, gospodarsko in socialno vprašanje, kako bo cela panoga preživela danes in kakšne pogoje ima za to, da sploh iz te epidemije izide. To ni razprava, na katero se odgovori z zehanjem in zasmehovanjem drugih poslanskih kolegic in kolegov. To je razprava, na katero se odgovori z merljivimi odgovori. In merljivi odgovori so vse, kar pričakujemo v argumentirani debati, kar v končni fazi pričakujemo tudi od ministra, pa smo mu že štirikrat ista vprašanja postavili.

Ocenila sem, da do sedaj ni bilo nekega nereda, v katerega bi morala jaz posegati, nisem pa opazila skozi maske tega, kar ste vi opazili. Tako tudi moje intervencije, je potem jasno, da je ni bilo. Zaenkrat

Torej, razprava teče na tematiko krize v industriji srečanj, in sicer na ustno poslansko vprašanje kolega poslanca Siterja, ki je 31. 1. na 29. seji dejansko postavil ministru vprašanje v zvezi s tem, kako skrbi za to, da bodo prireditve ponovno zaživele, in seveda tudi opozoril, da je veliko delavcev in tudi tistih, ki imajo samostojno dejavnost, espeje, v krizi, potem ko so dejansko bile za daljši čas ustavljene prireditve ali pa tako imenovana industrija srečanj. Moram reči, da je minister že na tej seji 31. kvalitetno odgovoril, in tudi demantiral trditve, da je vse narobe. Vemo namreč, da se je v času epidemije PKP ukrepi seveda preprečevalo številne socialne stiske; tudi zaposlenih v kulturi in tudi samostojnih umetnikov, če tako rečemo, kulturnikov, da so v času, takrat ko je bila njihova dejavnost oziroma zvrst, tudi kulturne umetnosti, ustavljena zaradi širjenja bolezni, ki je kosila in jemala življenja, da se je takrat tudi pomagalo s plačilom prispevkov in seveda tistimi temeljnimi dohodki. In sicer, šlo je za človeška življenja, za naša in za vaša, predlagatelji, in seveda tudi za zaščito življenja kulturnikov, umetnikov, ustvarjalcev, organizatorjev prireditev, s tem tudi delavcev v vseh zvrsteh industrije srečanj. In seveda, prav za te se nekako tudi zavzel kolega poslanec Siter danes in takrat s tistim ustnim poslanskim vprašanjem. Tako moram nekako reči, da prvi ukrep vseh ministrov in tudi tega je bil, da z ukrepi omejujejo širjenje. Kot je dejal na eni od sej, na kateri se ga je takrat obsojalo ‒ saj smo jih imeli več –, mislim, da smo bili skupaj s filmarji tukaj, je lepo povedal, da se na ministrstvu trudijo in da tudi kulturniki in tudi filmarji niso sami, ampak se rešuje problem. Seveda pa vsega, vseh ukrepov, ki so bili izpostavljeni, pa ni bilo mogoče rešiti čez noč pa tudi njihovih posledic ni mogoče rešiti čez noč. Tako je nekako takrat naraščanje okužb dajalo neke ukrepe, zajezitve, ki so zapirali dejavnost: kinematografe, druge prireditve, gledališča, in seveda potem tudi na različno situacijo tako imenovane covid situacije potem tudi odpirali. Tako bom rekel, da se mi ne zdi pa fer, ker vsi vemo, da se je kar precej takrat pri teh spoštovanju teh ukrepov nekako gledalo čez prste in se tudi nagajalo, da se ti ukrepi ne bi spoštovali. Če bi se bolj spoštovali, bi verjetno bile številne prireditve danes že v vse večjem zagonu, kot so, in sedaj sedaj se pa pač kaže s prstom, da spet gre vse navzdol. Ampak verjemite mi, da vse ne gre navzdol, da uspešni umetniki in tudi uspešni organizatorji prireditev bodo preživeli. Rekel bom, s tem ko se je epidemija zajezila do te mere, da spet lahko vsaj deloma gremo na koncerte, v kino, gledališče in na druge prireditve, je tista osnovna zadeva nekako s strani tega ministra in s strani te vlade bila zagotovljena. Seveda pa je zelo važno, da da imamo dobro gospodarsko rast, da imamo dobro zaposlenost, da delovni ljudje delajo in da tudi ti delovni ljudje imajo denar, da gredo lahko na prireditve in da gredo v kinematografe in seveda več trošijo takrat, ko imajo denar, in zaradi tega se bo pri nas gotovo stanje v kratkem dobro izboljšalo. Seveda pa nekako ministrstva pa Vlada lahko z določenimi ukrepi, in tudi mi, nekako pomaga do tiste osnovne mere, nikakor pa ne morem razumeti, da se pričakuje tudi s strani predlagatelja, da bo ta minister tudi blažil tiste dele tržnih dejavnosti, katere pač pod njegovo ministrstvo ne spadajo. In ne ta minister in ne gospod Počivalšek, minister za gospodarstvo, nobeden ne more dejansko pomagati kaj veliko, da bo nek dober umetnik sposoben ali nesposoben nekako preživeti. Tako spoštujem nekako to vlado, pa tudi spoštujem mnenje predlagatelja, da poskuša zaščititi kulturno sfero, te organizatorja prireditev in tako naprej. Ampak, če smo odkriti, tudi v kateri drugi panogi, tudi podjetnikom, tudi kmetom so se zgodile različne izredne razmere takrat, ko je nekdo, ne vem, imel leto ali dve odprt nek pa skoraj ni mogoče, da ne bi doživel kakšnega upada in nekaj izrednih razmerah. Ne vem, ali je, recimo, imel finančno krizo, ali gospodarsko, ali pa mogoče neko naravno katastrofo, ki ga je vrla iz tira, ampak se je moral nazaj pobrati. Tako minister za kulturo in mi tukaj ne moremo kupovati vstopnic za kinomategraf, kjer se ne vrti filmov, ne moremo kupovati vstopnic za prireditve, različne koncerte, ki se ne odvijajo, lahko pa deloma blažimo. Ko sem se danes odpravljal na delo sem, se srečal z enim kmetovalcem, sva na brzino se pogovarjala tudi o tematiki današnje seje in pravi: »Ja, saj prav, da se nekako skrbi za vse zvrsti, tudi za kulturo, ampak glejte, ko smo na Štajerskem izgubili sladkorno tovarno Ormožu, nas je čez noč ostalo brez polovice prihodkov mogoče pol kmetovalcev na Štajerskem. Nihče mi ni v tistem momentu rekel, zdaj boš pa dobil neko nadomestilo, ampak sem se moral prilagoditi in čez noč začeti sejati nekaj drugega. da je bilo 10 tisoč hektarjev s tem posajeno, čez noč pa ni bilo več odkupa.« Tako, če smo odkriti, nekako ministrov delovni tim je tukaj zaradi nekaterih nekaterih nerealnih zahtev tudi že presedel veliko ur in moram reči, da bi lahko včasih ‒ seveda včasih, ne vedno –, tudi ta svoj čas

Hvala, predsedujoča, za besedo. Lep pozdrav še enkrat vsi! Kolega Lenart, minister je za to plačan, da tukaj posluša poslance, ker mi smo ga tja postavili, glede na to, da ste prej rekli, da bi lahko kje drugje bolj pametnega kaj počel, ampak okej. Nimam dosti časa, bom poskušala biti zelo zelo kratka. kratka. Osredotočila se bom na prireditveno dejavnost, se pravi na industrijo srečanj kot tako, ne še na vse ostalo, ampak nekatere stvari pa je kljub temu potrebno povedati za začetek. Namreč, ukrepi v začetku covidkrize so namreč pokazali na popolno nerazumevanje samozaposlenih, sploh v prireditvenih dejavnostih s strani te vlade. Namreč, če se spomnite, na začetku epidemije so bili po interventnem zakonu do pomoči upravičeni le tisti samozaposleni, ki so lahko prikazali 25 % zmanjšanje prihodka v mesecu marcu v primerjavi z mesecem prej ali vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju v primerjavi s februarjem. Tako se je začelo. Zdaj pa glede na to, da večina samozaposlenih v kulturi ne dobi vsak mesec enake višine prihodkov, da so plačani tudi na projekte, nekateri tudi samo enkrat letno oziroma tudi na sezono, je bila takšna uravnilovka zanje popolnoma popolnoma neprimerna, kar smo tudi v LMŠ takoj ministrstvo opozorili. Kaj se je zgodilo? Nič. Potem so se začele vse tiste kolobocije, če se spomnite z nevladniki, kjer bi kjer bi po mnenju LMŠ minister moral že takoj odstopiti, pa bom tudi naštela, zakaj ‒ smo takrat to tudi povedali: ravno zaradi odnosa do samozaposlenih, ker je evidentno kršil zakonodajo. Pa bom naštela, ker verjetno ste že pozabili, minister, kaj ste vse počeli. Z nepravilnostmi in zamudami pri vodenju postopkov vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi in vlog za socialne prispevke je ministrstvo kršili 87. člen ZUIK in pa sorodno določbo v uredbi o samozaposlenih v kulturi, ki določata, da morajo posamezniki, ki vložijo obe vlogi istočasno, tako za status kot za pravico, tudi odločbi sprejeti hkrati. To ste gladko malo povozili. Plus tega ste potem še ZUP kršili, zato ker bi morali v 60 dnevih odločiti, pa tudi tega niste naredili. No, potem se je pa zgodil tisti znameniti napad na kulturnike, govorim konkretno o Zlatku, kjer so pravno vsebinsko popolnoma pomanjkljivo odločbo izdali in seveda je bila marsikateremu kulturniku, ker ni bil edini, povzročena nepopravljiva osebna škoda. smo, ko smo spremljali in gledali vse to in v času, ko smo v LMŠ pripravljali program LMŠ 2022–2026, potem eksplicitno zabeležili v program pri kulturi izboljšanje položaja samozaposlenih in nevladnega sektorja v kulturi. Namreč, nevladni sektor in pa samozaposleni v kulturi, ki v največji meri doprinesejo k raznolikosti in pestrosti ustvarjanja kulturnega sektorja, so bili že pred epidemijo v zelo ranljivem položaju. Epidemija in potem še tisti znameniti ukrepi s tistimi odloki na nočnih sejah, ko je 18 ljudi teroriziralo dva milijona ljudi, pa so jih seveda pripeljali tako rekoč do zloma. Zato so potrebne na tem področju resne razvojne in tudi sistemske spremembe oziroma ukrepi. Potrebno je namreč vzpostaviti uravnotežena razmerja in vzajemnost razvoja vseh štirih sektorjev kulture; to so poklicni, ljubiteljski NGO, samozaposleni, javni in zasebni sektor. Vse to je potrebno uravnotežiti in seveda jemati z enako mero spoštljivosti. Ustanoviti je, drugič, potrebno tudi sklad za odpravo posledic in usmerjena štipendijska politika za zaposlene, ki bi pomagala odpraviti posledice epidemije za samozaposlene in za NGO. To je naš naslednji plan v programu LMŠ. Potrebno je pripraviti tudi krovno zakonodajo za NGO na področju kulture in sprejeti področne strategije razvoja NGO. lahko, kolegica Jeraj, no? Popolnoma neprimerno, da vpijete med razpravo na poslanko, ki razpravlja. Se opravičujem kolegici Jerajevi. Nevladnih organizacij, ne NGO. Imate prav, slovensko govorimo v slovenskem parlamentu.

čase, zato ker je sam izrecno povedal še v preteklosti, da trenutni sistem samozaposlenih ne deluje in da ustvarja državne reveže v kulturi. S čimer se jaz z njim strinjam, zato sem tudi takrat rekla: »Bravo! Če kdo, bo pa Simoniti zanesljivo to rešil.« No, seveda sem se zmotila, Zato ker to, kar je gospod minister Simoniti takrat povedal ‒ to je tako nekako po njegovo, če prevedem – najprej pogledaš, kdo so ti moteči elementi, z njimi obračunaš tako in drugače, kot že prej sem povedala, da je evidentno kršil zakonodajo, nato pa se loti sprememb zakonodaje po vzoru medijskega paketa, če se spomnite ‒ tri dni, čez vikend, brez javne razprave seveda. potem seveda se je ugotovilo, da minister Simoniti eno govori, dela pa drugo, tako kot seveda ta vlada. Na ministrstvu pod tem vodstvom pravzaprav ne razumejo, da samozaposleni v kulturi niso zajedavci državnega proračuna, kot jim sami pravijo in spodbujajo vse tiste svoje podpornike, da seveda to vztrajno govorijo, ponavljajo in potem seveda širijo takšne laži, ampak so pomemben del kulturnega življenja, ki kljub temu da je kultura finančno podcenjena, delajo in seveda niso v razvidu brezposelnih. Samo spomnila bi, da tudi v času covida so ti isti samozaposleni v kulturi brali knjige, lahko smo gledali tudi razne serije, lahko smo poslušali glasbo, ustvarjali so so na balkonih, ustvarjali so pred domovi za ostarele in tako dalje. To so ti isti zajedavci počeli, zato da bi bilo ljudem, ki so bili zaprti v domovih za ostarele, lažje v času, sploh tistega prvega vala. Na ministrstvu pod tem vodstvom tudi ne razumeli ali pa ne želijo razumeti, ker sem prepričana, da minister to razume, ker je dovolj inteligenten gospod, ne želijo razumeti raznolikosti slovenskega kulturnega prostora in želijo z doktrino šoka uvesti kulturno hegemonijo. Poudarjajo, da so popolnoma prekinili vez s civilno družbo na področju kulture ter kulturnimi delavci in delavkami, zato je njihov poseg v kulturo pospremljen s težo prtljage da se obračuna z nevladnimi organizacijami, izvedejo se kadrovske čistke v muzejih in nastavlja se svoje. Ta prave. Tudi če nimajo kompetenc, tudi če nimajo znanj, tudi če nimajo izobrazbe, nima veze, ignorira se stroko v muzejih, ne ustanovijo dialoških skupin, da tistemu dolgotrajnemu neporavnanju dolga do filmskih ustvarjalcev in vseh tistih sejah, ki smo jih morali tukaj izsiliti, niti ne govorim. Na ministrstvu tudi očitno ne razumejo, da vloga države oziroma Ministrstvo za kulturo je, da mora zagotavljati kulturno pluralnost, svojimi institucijami podpirati tudi različnost izrazov, ne pa delovati kot tisti, ki bo določal kulturne okuse, torej kot regulator ali celo represivni organ. organ. Samo spomnila bi, da se je vsa kulturna politika do sedaj trudila vključevati v svoje odločanje civilno družbo in združevati kulturnike ter umetnike različnih ideoloških nazorov, ker na ta način lahko ohranjamo kulturno pluralnost umetniške produkcije. Zdaj pa imamo vsak dan znova občutek, da smo priča revanšizmu in izbiri na podlagi samo in izključno politične barve, kar seveda v LMŠ ostro obsojamo. Na ministrstvu tudi nekako nočejo razumeti, da z njihovimi posegi v avtonomnost umetniške produkcije in zatiranjem kritične naravnanosti ali aktivnega državljanstva umetnikov stoji preprosta diskriminacija drugega in napad na najvišje civilizacijske dosežke, ki so povezani z rasno, spolno in versko svobodo. Po 30 letih samostojne Slovenije se nam je zgodilo to, kar seveda v LMŠ ostro obsojamo. Na ministrstvu tudi očitno ne želijo razumeti, da tako kot želijo samocenzuro od medijev ‒ in to lahko seveda vidimo vsak dan, sploh vedno bolj na RTV –, želijo tudi od kulturnikov in umetnikov; sistematično ustvarjajo umeten konflikt med urbanim, ruralnim, med mestom in podeželjem in to se kaže pravzaprav na vseh ravneh, v kulturi pa še posebej izstopa. Kulturi želijo odvzeti vseobsegajoči pomen, sodobno postmoderno kulturo ali umetnost pa želijo na vsak način prikazati kot tisto, ki spodkopava pričakovani družbeni red zaradi svoje neodvisne kritičnosti. Po njihovo ne potrebujemo umetnosti, ki je družbeno angažirana, ampak potrebujemo samo umetnost, ki je razvedrilna v smislu pustimo politiko politikom, umetnost in kultura pa naj bosta zgolj sproščujoča po napornem delu. Pa da se razumemo, jaz nimam nobene težave z razvedrilno kulturo, ampak v LMŠ menimo, da je kultura še marsikaj drugega. In potem so se zgodile vse te stvari okoli PKP in vse aktivnosti, ki smo jih v LMŠ nekako pri reševanju te industrije srečanj in kreativno kulturnega sektorja naslovili. Mi smo že v PKP 3 Vladi predlagali, da naj v tem paketu poskrbi tudi za ohranitev slovenske industrije srečanj, saj smo seveda od nje pričakovali, da bo posebno pozornost namenila ukrepom, s katerimi bi ohranili podjetja, ki delujejo v tej ključni panogi slovenskega turizma, ker jih je nenazadnje zaprla, odrezala z danes na jutri. Seveda veste, kaj se je zgodilo z vsemi PKP in z vsemi predlogi, ki jih je opozicija v vseh 10 PKP dala. Efekt je bil enak nič. Zato ker niso želeli slišati opozicije, ker niso želeli upoštevati nobenega, ampak res nobenega našega predloga, bi v LMŠ pričakovali, da bo Vlada po dveh letih spopadanja s to epidemijo in z vsemi znanimi stvarmi okrog epidemije, imela vnaprej pripravljene ukrepe za pomoč posameznim panogam, katerih delovanje je pravzaprav sama prepovedala. Ampak, seveda smo se motili. Ker je za LMŠ popolnoma nedopustno, da sta bili industrija srečanj in sejemska dejavnost popolnoma spregledani da je treba Vlado in pa pristojno ministrstvo vedno znova opozarjati in pozivati k dodelitvi nujno potrebne pomoči za preživetje teh panog. Nismo bili slišani, kar mene še posebej žalosti, zato ker industrija sejmov in srečanj združuje tako kongresni turizem kot tudi organizacijo prireditev in sejmov. Kot vemo, je bilo to hermetično popolnoma zaprto, zdaj se seveda stvari počasi odpirajo, vendar glede na to, na kak način se je ta vlada odlokov vedno znova sedaj lotevala, ni nujno, da bo to veljalo. No, je pa res, da zdaj je nek nov moment; temu se rečejo volitve in da predsednik Vlade se gre vojaka in heroja in se nima časa ukvarjati z domačimi stvarmi, ker mora reševati neke druge stvari. Očitno. V tej panogi, mimogrede, je zaposlenih približno 15 tisoč ljudi, dodatno pa je od te industrije odvisno še okoli 20 tisoč ustvarjalcev tako imenovanih kreativnih vsebin. 90 procentov je samozaposlenih v kulturi, predvsem na prireditvenem področju, ki so ju vsi ti epidemiološki ukrepi seveda najbolj in zelo zelo močno prizadeli. 14 mesecev so bili popolnoma zaprti in v povprečju, po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije, zato podjetje iz te dejavnosti beležijo 61-procentni padec prometa ter predvidevajo 63-odstotni padec prometa v letu 2021 kar bomo seveda videli oziroma zdaj že lahko vidimo, ko oddajajo ta finančna poročila ‒ napram letu 2019. To pomeni, ogromno ljudi je pravzaprav to to industrijo zapustilo, ogromno ljudi se tudi v to industrijo nikoli več ne bo vrnilo, kar pomeni, da smo izgubili zelo pomemben know-how, ki se je leta in leta gradil in ki ga zelo verjetno ne bomo dobili nazaj. Marsikdo je odšel tudi v tujino in bo svoje znanje delil tam, ker pri nas ni bilo razumevanja. V LMŠ smo že takrat tudi ponudili in še enkrat ponudimo oziroma predlagamo posebni sklad, ki bi omogočal in spodbujal ustvarjanje prilagojenih formatov dogodkov, v primeru, da se bo zadeva spet zaprla glede na število okuženih vsak dan. dan. Upam sicer, da ne, ampak kljub temu bi bilo fino, da o tem razmislite. Pa še mogoče samo za zaključek, minister je na začetku pri svoji predstavitvi povedal, da je pozicija za samozaposlene v kulturi neprimerno boljša kot drugje, primerjal jo je z Avstrijo, in povedal nekako takole, da je država dobrohotno in radodarno pristopila k pomoči za vse te samozaposlene, jaz pa samo dodajam, ja, saj verjetno zato, ker dobro v srcu mislite. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja razpravljavka je gospa Mojca Škrinjar, za njo se pripravi dr. Franc Trček. Izvolite. MOJCA Moja predhodnica je povedala, da je kultura še marsikaj drugega, in se strinjam s tem. Seveda je tudi kultura izražanja pomembna. Vidim, da je kultura v tej dvorani na levi napredovala od poimenovanja fašistov do nacistov. Zdaj smo bolj aktualni nacisti, ker je Putin tako rekel, da vsi tisti, ki se ne strinjajo z njim, smo nacisti. To je tudi kultura izražanja, Pa tudi to, da v tej dvorani, kjer je slovenščina sveta stvar, kljub temu da smo lahko poznavalci angleškega jezika, imamo NVO, nevladne organizacije, ne pa NGO, plus tega ni slovenski izraz. Tako, če se že pogovarjamo o kulturi, dajmo se celostno in jo spoštujmo v celoti. Osebno menim, da takrat, ko smo razmišljali o tem, kako je to pomembno, smo v koaliciji vložili tudi tako imenovani ZOFVI, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer smo dodali cilj vzgajanja za evropske vrednote in slovensko kulturo; mnogi na levi ste nam takrat nasprotovali. Ampak vzgajanje za slovensko kulturo pomeni tudi to, da so tako samozaposleni kot institucije

da ljudje radi uživamo te vrednote. Da je odločitev, ali kupiti več piva, cigaret, boljši avto ali kupiti raje več knjig, slik, abonmajev v filharmoniji, nesporna in se nagne na to drugo stran. In to je stvar vzgoje za slovensko kulturo, ki v naših šolah vendarle manjka, kljub vsem naporom manjka, kajti če ne bi manjkala, potem bi dejansko ljudje namenili več denarja za kulturo. Pa tudi pravzaprav se pozna, da se spreminjajo stvari, da se vrednote spreminjajo, kajti sama sem članica dveh kulturnih zavodov v Ljubljani in moram reči, da Mednarodni grafični likovni center dela zelo dobro. Najprej sem bila zelo vesela, da je minister zagotovil temu centru kot tudi drugim institucijam dovolj denarja, da so ljudje imeli za plače, da ni bilo nobenega problema, da so zadeve delovale. Pa vendar je ta center ustvaril tudi veliko na trgu, toliko, da vam ne želim povedati, kako velik presežek so imeli in kako lepo delovno uspešnost bodo zdaj dobili. Gre pa seveda za to, kako se ekipe, ki vodijo take institucije, tudi odzivajo, kako ustvarjalne, pridne so, in nekatere je treba res pohvaliti. Prekarnost za moj okus ni problem, vsaj tolikšen ne, kot je problem, kakšne vrednote imamo, kaj cenimo, kaj je kultura, kaj nam pomeni. Namreč, pri tako maloštevilčnem narodu, kot smo mi, je vzgoja za slovensko kulturo tudi druga stran kovanca, ki se mu reče domoljubje. Če kupimo sliko slovenskega slikarja ali knjigo slovenskega pisatelja, gremo pogledat slovenski film, s tem tudi prispevamo k razvoju kulture. In tu je tisto, na čemer bi res morali delati. Jaz bi res težko ministru kaj očitala. Jaz sem celo prepričana, da je to najboljši minister za kulturo, ki ga je Slovenija kdajkoli imela. Poglejte, koliko časa se že pripravlja, da bomo zgradili drugi, dodaten del Narodne univerzitetne knjižnice. Koliko let je tajalo? Zdaj pa je v vladnem načrtu, zdaj so pa stvari pred tem, da se bodo dejansko začele dogajati. Dobili bomo novi NUK, dodatno stavbo k naši čudoviti knjižnici našega svetovno znanega arhitekta Plečnika. Zaščitil je Plečnikov stadion. Plečnikov stadion bi se po načrtih, ki jih ima Ljubljana in ki temeljijo na res nezakonitem kulturnovarstvenem soglasju, ki ga je prav ta minister odpravil, ta Plečnikov stadion naj bi se izgubil v steklenem kolosu ob hotelu, ki ga presega, ki ga zasenči, ob trgovskem centru. to ni spoštljivo ravnanje s kulturno dediščino. Minister se je temu uprl. Ni pa to naredil nekulturno, ampak zelo kulturno; z investitorji se seveda pogovarja o tem, kako izpeljati stvar pravično tako za njih in pa pravično do slovenske kulture in spoštovanjem do največjega, najbolj poznanega slovenskega arhitekta, Plečnika. Dobili bomo tudi Muzej slovenske osamosvojitve. To sicer morda nekomu, ki mu slovenska osamosvojitev ni bila intimna opcija, ne pomeni kaj dosti, morda mu je to še odveč, ampak tudi to je velik dosežek tega ministrstva. In kot pravim, domoljubje je zgolj druga stran kovanca na prvi strani, katerega pa je kultura. Moramo si prizadevati, da bo kultura živela sama po sebi, da ne bo odvisnež od socialnih transferjev, kajti to ni dostojno. To ni dostojno niti do kulturnikov niti do nas, ki kulturo uživamo. Ne duhovna revščina, ampak duhovno blagostanje je tisto, kar si moramo želeti. Mislim, da minister Simoniti je v vseh teh pomenih, ki smo jih danes omenili, pomenih kulture, dejansko odigral izjemno pomembno vlogo, za kar sem mu kot Ljubljančanka resnično hvaležna. Hvala, minister, za to, kar delate za Ljubljano, seveda tudi za celo Slovenijo, ampak kot rojena Ljubljančanka vam pa izrekam globoko spoštovanje in hvaležnost za to, kar ste naredili. Hvala. Hvala lepa. Dr. Trček se je odjavil od razprave. Naslednjih dveh razpravljavcev tudi ne vidim v dvorani, tako da dajem besedo mag. Eleni Zavadlav Ušaj, za njo se pripravi gospod Janez Moškrič. Hvala za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav minister in kolegice in kolegi v dvorani! Odkar je ta vlada, poslušamo vedno težave največkrat s kulturo. Kljub temu da se je ta minister, dr. Vasko Simoniti, s kulturo ukvarjal tako že prej in je vedel, kakšne težave so v kulturi, tako je bil seznanjen tudi s težavami, s katerimi se je srečevala kulturna sploh, ne samo ta skupina, o kateri danes govorimo, in sicer o samozaposlenih v prireditveni dejavnosti v času epidemije, in je tudi njim poskušal priti naproti. Ampak še vedno smo ob koncu mandata in poslušamo, da ponovno se ni zagotovilo nič za njih. Dr. Vasko Simoniti je minister, ki je zagotovil rekorden proračun za kulturo v letu 2021 in v letu 2022. Tako visokih sredstev za kulturo še ni bilo, kljub temu da so vas na drugi strani v opoziciji KUL polna usta in vedno poslušamo, kako bi morali mi kaj narediti oziroma kaj bi morala vse ta vlada še dodati na področju kulture. Na področju kulture se izvajajo tudi številni projekti in investicije, ki se dolga leta niso niti zaznale, da bi bile v proračunu, kaj šele, da bi se izvajale, so se pod mandatom te vlade začele. In samozaposleni v kulturi so pridobili tako kot ostali temelji dohodek v višini 700 evrov, kot tudi plačilo prispevkov za socialno varnost. Je pa treba si priznati in pogledati tudi drugo plat; tako kot v gospodarstvu, tako je tudi na področju kulture. Ne more država poskrbeti v nedogled izplačevanje nekih transferov samo zato, da se podpira socialno varnost. Potrebno je, da tudi tako kot gospodarstvo, druge dejavnosti v gospodarstvu, nekateri pač so se morali preusmeriti, ne rečem, da se morajo tudi ti, ki jih danes obravnavamo, preusmeriti, ampak tu gre za začasne rešitve. Začasno, če nekdo vidi, da pač njegova dejavnost tisti trenutek ne zadošča oziroma ne morejo z njo preživeti, si morajo pač pomagati. Tako je v poslu, tako je v gospodarstvu in enako je tudi v poslu na področju kulture, ne pa govoriti, da ta minister ni imel posluha za to skupino ljudi. Ker se ne bom ponavljala in ne bom še enkrat govorila, kaj vse je bilo investirano, katere investicije so bile narejene in kolikokrat smo tukaj v Državnem zboru sedeli tudi na temo problematike različnih skupin v kulturi. Želela bi samo to poudariti, da dajmo na koncu mandata vsaj si priznati, da je bilo toliko narejeno, kolikor v vašem mandatu niti mislili niste, kaj bi še lahko naredili, ne pa, da bi naredili. Zato bi se tudi zahvalila vsemu, tudi to, kar je minister v Novi Gorici naredil v smeri evropske prestolnice kulture, kajti v letu 2025 bo Mestna občina Nova Gorica skupaj z Gorico evropska prestolnica kulture. Tudi s sosednjimi občinami se bo izvajal cikel čez celo leto različnih dogodkov in se že intenzivno pogovarjajo tako z ministrstva kot tudi z občine, kaj se bo vse v tistem letu dogajalo in kaj bo potrebno imeti za infrastrukturo.

Lep pozdrav vsem prisotnim! Hvala lepa za besedo. Razprava pri današnji točki dnevnega reda govori o socialni varnosti samozaposlenih v prireditveni dejavnosti v času epidemije. Se pravi, v času epidemije, ki je zajela cel svet, tudi Evropo, Slovenijo, so bile povsod omejene prireditve, kjer se ljudje zbirajo množično v v dvoranah večjih, manjših, koncerti in tako naprej. Se pravi, Slovenija je delila usodo celega sveta. Kako pa naši kulturniki? Se pravi, naši kulturniki in tisti, ki delajo na tem področju, ker namreč to panogo spremlja še tudi mnogo drugih, ki pa niso na spisku, če smem tako reči, samozaposlenih v kulturi, vsi ti so utrpeli posledice. Vsi ti. Predvsem tista podporna, kjer so klasični espeji in so bili odvisni, resnično odvisni, od problematike neizvajanja svoje dejavnosti. Ampak tudi za to je bilo, se pravi, poskrbljeno na prvih PKP zakonih. Ko pa govorimo o samozaposlenih, pa imamo v Sloveniji visoko stopnjo ureditve na tem področju, na katero smo lahko ali ponosni ali pa celo deluje kontra tistemu, kar želimo od kulturnih delavcev dobiti. To je težko soditi. Večkrat sem bil

za katere ta država poskrbi na področju socialne varnosti; to, kar je tudi tema vprašanja bila. za kaj gre? Gre za to, da tem ljudem država plača prispevke. Sam sem celo delovno življenje praktično samostojni podjetnik bil, zato vem, kaj pomeni plačevati prispevke. Dobiš plačano, ne dobiš plačano, imaš delo, ni važno, prispevke je ob mesecu treba nakazati. No, in za te prispevke samozaposlenim v kulturi so se v času ministra in te vlade celo dvignili. Se pravi, s 402 evrov na 425. Se pravi, socialna varnost se je dvignila. Višina prispevkov se je dvignila v tem času, kot so tudi vsi v državi kazalniki šli gor, hvala bogu v pozitivno, so šli tudi na tem področju. Zato ne moremo govoriti, da je ta vlada ali pa celo ta minister zniževal te standarde. Niti slučajno. Kako je pa z eksistenco, tu pa se bo moral ta državni zbor, Odbor za kulturo v nadaljevanju, v naslednjem mandatu, – ne sedaj nas tukaj pet, šest, ki smo še ostali – vprašati, ali je prav, da imamo, recimo, 840 ljudi, ki delajo s področja arhitekture in oblikovanja in so v tem razvidu samozaposlenih v kulturi, kjer so omejeni glede na svoje poslovanje. Namreč, če presežejo ta znesek, ki je sedaj 20 tisoč in še nekaj na leto, potem ne pridejo več do tega, da jim država to plača. S tem so omejeni. Zakaj bi delal, tam moram potem dati, potem sem prosto na trgu. To so pa vprašanja za nadaljevanje. In to je pri vsaki umetnosti, uprizoritvene umetnosti, jih imamo spet 600 in tako naprej, skupaj 3 tisoč 200. Tu pa se moramo vprašati, kdo je res tisti: mladi na začetku poti in pa mogoče tisti visoko …, pa potem na koncu je spet problem z umetniki. To smo pa tudi že ugotovili. intenzivnim delu ustvarjanja na področju kulture, ko je človek na višku ustvarjanja, takrat pa od države ne rabi drugega, kot da spoštuje njegovo delo, ne pa, da ga nekaj sofinancira. Ker za njega ti bori evri ne pomenijo veliko, če je umetnik, ni važno na katerem področju. Na začetku, na koncu to pa. Koliko časa je to – to pa bo za naslednji sklic Državnega zbora, ker tu pa mislim, da imamo probleme glede na primerjavo s sosednjimi državami. Ker vem sam. Na začetku, ko sem bil podjetnik – v redu, aha, do 25 tisoč nisi davčni zavezanec, krasno, super. Ja, potem pa želiš ustvarjati, se posel razvija in potem se več ne sprašuješ, ali boš davčni zavezanec ali ne boš, gremo naprej. In tako je tudi v umetnosti, gotovo, na vseh področjih. To so vprašanja, ne pa socialna varnost. Za socialno varnost pa je v tej državi na tem področju zaenkrat zelo dobro poskrbljeno. Hvala lepa.

v proračunu za kulturo rekordne številke. Naj spomnim, da je leta 2020 bilo namenjenih za kulturo 189 milijonov evrov, za leto 2021 238 milijonov evrov in prav tako 238 milijonov evrov za leto 2022. To pomeni, da se namenja, tako kot na drugih področjih, veliko več sredstev tako za investicije na področju kulture kot tudi za vse programe, štipendije, samozaposlene in vse tiste, ki delajo v kulturi, v muzejih, gledališčih, galerijah in tako naprej. Vemo, Vemo, da smo imeli v preteklosti tudi razprave o tem, kaj je kultura pa kaj ni kultura. Če si pogledamo video, nastop Jaše Jenulla, glavnega protestnika v državi na ljubljanski tržnici, me zanima, če bi bila ta predstava v gledališču, koliko vstopnic bi prodal za svojo predstavo. Najbrž nič. Tam na tržnici pač lahko napol nag poskakuješ in rečeš, to je pa en performans, to je kultura, če je vi ne razumete, bog pomagaj. Jaz se ne bom ubadala s tem, ali je to kultura, ali bi jo kdo gledal ali je ne bi gledal, če je ne bi bil prisiljen gledati, ko je šel na tržnico kupit solato, Pač, vi očitno bi plačali vstopnico za takšno predstavo, jaz je ne bi. In v tem se razlikujemo in zato lahko gledamo različne stvari, zato je prav, da je kultura raznolika in da se sofinancira različne. Kolikor pa vem, pa gospod Jaša Jenull ima status samostojnega umetnika in je, mislim da, celo sofinanciran, torej mu država plačuje prispevke. Kot rečeno, sredstev je dovolj, veliko jih je, se pa vedno namenjajo za tisto, za kar bi se morala. Tako je na vseh področjih in če se ena vlada odloči, da za določene stvari ne bo več namenjala sredstev, pač pa jih bo za tisto, za kar jih dejansko potrebujemo, na primer za domove starejših občanov, za investicije v zdravstvu in tako naprej. Od vsake vlade je pač odvisno, za kaj denar namenja. Ta vlada se je odločila, da bo kar visoka sredstva dala tudi za kulturo in jaz seveda to podpiram, ker se tudi sama, sicer ljubiteljsko, ukvarjam s kulturo kot še mnogi drugi. Na naših sejah Odbora za kulturo smo večkrat slišali, da je pač malo brez zveze ljubiteljska kultura, da je treba pač podpirati alternativno in ne vem kakšno kulturo, čeprav je velikokrat na ljubiteljski kulturi bistveno več gledalcev kot na kakšni drugi. Ampak, kot rečeno, za vsa za vsa kulturna področja, za vse, bom rekla, tipe, vrste kulture je potrebno zagotavljati sredstva in ta vlada jih zagotavlja. Mi jih zagotavljamo, ker smo glasovali za takšne proračune, tako visok proračun za kulturo, ki kot rečeno, ga še nikoli v tej državi nismo imeli, zato da je denar za slovenski film, za gledališča, muzeje, galerije, ljubiteljsko kulturo, za samozaposlene v kulturi in vse tiste, ki v kulturi delujejo. Kot sem povedala v mnenju, mislim, da je bilo odgovorjeno. Povedano je bilo, kaj vse se je naredilo v tem obdobju za samozaposlene. Je pa včasih tako, da tudi nekaterim ustreza tak status, se počutijo bolj svobodne, da lahko ustvarjajo, tako kot sami razmišljajo, kot sami mislijo in je to pač ena od oblik, ki jo ta država podpira. Mislim, da je prav, da jo podpira. Se je pa v zadnjih letih močno povečalo število samozaposlenih v kulturi in tukaj je tudi verjetno treba pogledati, ali so kriteriji primerni, ali se je podeljevalo statuse malo na lepe oči in kaj podobnega pa tako kot kje drugje; nekdo, ki bi morda izpolnjeval pogoje in si zaslužil status, ga ni dobil, ga je pa dobil kdo drug. Želim si, da bo da bo proračun za kulturo ostal visok in da bomo namenjali kulturi sredstva, ki si jih zasluži. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. S tem smo izčrpali seznam prijavljenih razpravljavcev in prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še gospod minister in predlagatelj po tem vrstnem redu. Gospod minister želite besedo? Ja. Izvolite. Pa mikrofon če priklopite.

na katere bi želel vsaj majčkeno replicirati, potem pa še kaj povedati o tem, kar se je govorilo, z malo bolj natančnimi podatki, da bomo vedeli, o čem govorimo. Najprej, gospod Rajić je govoril, da se premalo naredi za samozaposlene. Odgovoril bom, da se je naredilo zelo veliko za samozaposlene in da se jih je v tem času epidemije zavarovalo, seveda se pa postavlja v naši državi, kot da so samozaposleni edini problem. Dve leti tukaj poslušam celo vrsto odborov za kulturo, kjer se vrti vse okoli samozaposlenih, zlasti s strani Levice, ki nabira poceni točke s tem, da pojmuje kulturno ustvarjanje in kulturno politiko v neki sestavni kot del delavskega boja in nekega osvobodilnega boja delavskega razreda in v tem duhu problematizira in potencira tisto, kar predstavlja majčken segment v slovenski kulturi, okoli 3 %, kot smo že mimogrede omenili. Torej, gospod Rajić je tudi govoril, da dialoga ni. Seveda, tukaj različno stojimo na različnih stališčih, kaj verjetno dialog je. Zdaj si eni mislijo, da je dialog to, da se z njimi pogovarjaš in da oni potem uveljavijo tisto, kar mislijo, da je edino pravilno. Zlasti to velja za Levico, ki je nestrpna in nemogoča za kakršenkoli dialog, ampak dialoga v kulturi, na ministrstvu ga je bilo veliko, zelo veliko. Kot sem že omenil, na različnih stopnjah in nivojih kulturnega ministra cel čas poteka dialog s strankami in detektirajo se vsi problemi, se jih skrbno preuči in se skuša iti nasproti. Zato ministrstvo je, je, da odgovarja na izzive in da gre nasproti tistim, ki so potrebni skrbi države, da tako temu rečem. Sredstva za samozaposlene so se povečevala v zadnjih dveh letih. Gospod je govoril tudi, da člani komisije ne nosijo nobene odgovornosti. Bi rad slišal, če v zadnjih 10 letih znal kdo našteti koga, ki ki je bil v kakšni komisiji, pa je kakšno odgovornost za kaj prevzel. Trdim, da so člani komisij na Ministrstvu za kulturo vsi kompetentni ljudje, visoko kvalificirani, ki odgovorno opravljajo svoj Nikjer na svetu se pa ne polemizirajo komisije javno in se ne prepirajo s tako prizadetimi strankami in polemizirajo o tem, kaj je prav in kaj ne. Tega se pač ne počne nikjer na svetu, mogoče v kakšni zidanici, tam, kjer so se zbirali razni manifesti. Da se krši ZUJIF IN ZUP – to ni res. Gospod je tudi govoril, da se ponarejajo zapisniki, da so vse možnosti in podlage za to, da se ponareja zapisnike, to so pač na

zanimivo, da tega tisti, ki blazno skrbijo za socialne pravice, nikoli ne izpostavijo –, mnoge arhitekte od teh tukaj, ki jih plačuje ministrstvo, plačujejo v raznih birojih po 5 evrov na uro. Nikoli nisem slišal, da bi se zavzeli kakšni, tako bom rekel, skrbniki in dušebrižniki za socialno pravičnost in enakost, da bi se zavzeli za kaj takega. Je pa čudno in grozno, da je ena tretjina ljudi, arhitektov, tistih, ki jih plačujemo. Neverjetno čudno. To s tisto umetnostjo in tisto presežnostjo in tisto kulturo, o kateri govorimo in na kar se velikokrat nekaj izgovarja in ko se govori o industriji ali prireditveni umetnosti, tukaj arhitekti nimajo kaj zraven. Tukaj se kar zamolčuje. Se že poznajo med seboj očitno. očitno. Bilo je rečeno tudi, ne vem, da je višek zahrbtnosti in sprenevedanja, je bilo rečeno, torej s strani oblasti, vlade, da bodo seveda davčne osnove, da bodo ljudje plačevali od tistih prispevkov, ki jih država plačuje, davčno osnovo, jaz mislim, da temu ni tako. Da je bilo sprejeto, kolikor sem obveščen, obvezni prispevki ne štejejo v skladu s 56. členom Zakona DHO-2, torej v davčno priznan prihodek. Tako, glede gospoda Rajića. Glede drugih se je celo vrsto stvari sicer tukaj nabralo.

na milost in nemilost in da smo mačehovski. Rad bi slišal od vseh teh, zlasti od Levice, ki v detajle pozna in se spozna na vse, bi rad slišal, kako bodo oni rešili. Javno tukaj, upam, da snemajo, naj povedo enkrat, kako bodo rešili in v kolikem času bodo rešili problem samozaposlenih. In zakaj se jim začuda ne zdi, da so samo tako imenovani ali pa resnični umetniki tisti, ki so dolžni, da dobijo te privilegije, ki jih država plačuje v večji meri kot v katerikoli državi drugi. Prej je bila Hrvaška omenjena, da je poskrbela. Hrvaška poskrbi za tisoč 428, jim plačuje samoprispevke. Zanimivo je pa, da se tem dušebrižnikom ne zdi vredno, da se ne vprašajo, ali so morda kakšni antropologi, etnologi, zgodovinarji, sociologi, kaj pa kakšen naravoslovec, recimo, če je brezposeln ‒ naj bi tudi njim plačevali? Kako pa to, da samo umetnikom? Za katere je gospod Moškrič tamle lepo problematiziral, zelo modro problematiziral, koliko časa. res človek, ki mu plačuješ desetkrat najnižjo osnovo, vrhunski umetnik? A je to res? Vprašajte Prejle sem dobil tukaj en message, sem gledal, od enega človeka iz tuje dežele, umetnika torej dejansko, ki se sam živi.

Vseh zaposlenih v kulturnem sektorju je bilo leta 2021 29 tisoč 825 oseb. Pod prireditveni sektor, tisto, kar ne spada v Ministrstvo za kulturo, in to bi tudi rad jasno slišal od predstavnikov opozicije, ali bodo prireditveno industrijo, torej kulturno industrijo, prevzeli v okvir Ministrstva za kulturo. Naj to javno povedo, da bomo po volitvah točno vedeli – če slučajno, kar ne bojo sicer, ampak zmagali ‒, da bodo to uredili in v kolikem času. Ali bodo kulturno industrijo vzeli v okvir Ministrstva za kulturo ali bodo spet malo motovilili in približno govorili? Tega si ne upate!

Pod tisto, kar ste govorili, pod prireditveni sektor, to so umetniška uprizarjanja, spremljajoče dejavnosti, umetniško ustvarjanje, obratovanje objektov, kinematografska dejavnost spada sem, poslušajte, 6 tisoč 586 ljudi. In od tega, to so zaposleni in samozaposleni. Torej, ta problem, o katerem govorite, je zelo majhen in samo propagandno čudaški, hkrati pa ne ponujate ničesar, kako bi res problem, ki je tudi, uredili. Nekdo je govoril tudi o spremembi zakona, da sem govoril. Ja. Treba je spremeniti Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – absolutno – in problem samozaposlenih primerno urediti, ne se jim odpovedati, vsekakor ne, bog ne daj, marsikdo zasluži to pozornost. In tudi različne zvrsti umetnosti so, ki nekatere ne morejo živeti, pa morajo biti, zaradi tega jih je treba podpirati. Ampak treba je urediti na načine, ki so tudi na Hrvaškem že do določene mere zelo jasno kar precej dobro urejene. In še nekateri modeli v Evropi obstajajo, ki govorijo, kako se te zadeve uredijo; predvsem, da prevzamejo sami odgovornost za to, kdo bo med samozaposlene prišel in kakšne privilegije bo užival. Takrat se se bo pa morda izčistilo in bomo dobili res tisto jedro, kreativno in ustvarjalno, ki bo vredno vse pozornosti in ki bo tudi konec koncev dovolj zaslužilo za svoje

kreativna sredstva za dejansko tiste presežne zadeve, ki jih označujemo z besedo umetnost bodisi na ljubiteljski ravni bodisi na ravni elitne kulture, če hočete. O dialogu sem že govoril. To si pač različno razlagamo. Rad bi povedal tukaj še celo vrsto, o prekarnih delavcih pa tako naprej, ker se govori, kako so. Vi morate vedeti, da so mnogi direktorji, mnogi profesionalci, ki služijo in imajo hkrati espeje, in dobivajo denar. Po 10 tisoč evrov na mesec tudi zaslužijo nekateri in ne odstopijo samozaposlenim, tistim recimo, posle. Tako je tega kar nekaj. Ampak nič hudega, saj

In ima tisoč 428 oseb Hrvaška, recimo, ki je sosednja država. Tako je vedno treba vzeti, pogledati sosednje države in potem pa nekatere manjše v v Evropi, ki so številčno približno primerljive in izvirajo iz istih, bi človek rekel, z isto historično obremenitvijo, ker so ravno tako v marsičem poškodovane demokracije, in seveda tudi iz kakšnih držav, ki so pa dolgotrajno, ampak tisto je treba vedno vzeti za rezervo, ker ne morete vi Danske kar tako približno vzeti, ker samo piškotov prodajo toliko, kot imamo mi budžeta. Govoriti o prizadetosti samozaposlenih v kulturi je torej precej podomačeno. Slikarji in kiparji, umetniki s področja vizualnih umetnosti svoje dela opravljajo individualno, zato so lahko v času epidemije delali povsem normalno. Največ samozaposlenih je na področju arhitekture. Gospod je rekel med 800 800 in 960, jaz imam 944. Glede na izjeme investicijski zagon, ki smo ga začeli s to vlado, od Murske Sobote do Nove Gorice, od Vrbe do Žužemberka, če hočete, tukaj je tudi kultura vstopila z enim silnim zamahom in tudi upravičeno, ker se je infrastruktura zanemarjala zadnjih deset let. Tukaj gre od arhivov, ki jih nihče ne želi, ker ne prinašajo točk, pa so temeljna stvar za identiteto in za zgodovino. Tukaj gre, recimo, za Prešernovo hišo, ki je 50 let bila zanemarjena in sramota od sramote, da ni nihče našel v zadnjih 20 letih letih kolikor toliko pozornosti za to. In tako naprej. Tega je cela vrsta, kar smo rekli, mogoče bom to tudi še naštel. Torej, samozaposleni, pisatelji, uredniki, literati so lahko svoja dela opravljali mirno, novinarji – nemoteno, kljub covidu, kulturni ustvarjalci s področja kulturne dediščine so lahko nemoteno opravljali to delo. Odprto je ostalo vprašanje tisto o kulturni industriji, na kar je pa gospod minister Počivalšek kakovostno odgovoril v svojem pisnem odgovoru in tudi jaz. Še enkrat pa vprašam, povejte odgovorno, jasno in natančno, ali boste kulturno industrijo − za katero mislite, da je odgovorni minister za kulturo, a minister misli, da ne −, ali jih boste sprejeli v svoje okrilje kot Ministrstvo za kulturo. Kako, kdaj, s kolikšnimi sredstvi in kako boste nadomestili te zadeve? Gospod Počivalšek je opravil svojo dolžnost do njih v zelo kakovostni meri s temi PKP, s temi protikoronskimi ukrepi, ukrepi, v katere je sodil turizem, v katere je sodila tudi ta kulturna industrija. 31. januarja je dal poziv tudi, da lahko vsi prizadeti uveljavljajo eventualni izpad in tako naprej. Tako je glede tega bilo storjeno zelo veliko in odgovorno in nadvse skrbno in povsem primerljivo ali pa celo v boljši meri kot v večini ali pa − vsaj kolikor vem jaz − bolje kot v drugih državah. Kar zadeva, da se ni nič naredilo, bi pa enostavno povedal, da po petih letih ob vaši izredni sposobnosti, je bil vendarle sprejet Nacionalni program za kulturo. Upam, da ste ga prebrali in ne tako, kot ne berete niti svojih političnih programov, upam, da ste ga prebrali, Nacionalni program za kulturo, kjer je na koncu tudi finančna opredelitev. Upam! In to se je sprejel po petih letih. Potem smo sprejeli tudi še temeljni strateški akt, ki je izjemno pomemben, morda očem neviden, ampak izjemno pomemben, tudi finančno ovrednoten od postavke do postavke skorajda. To je Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko za naslednja štiri leta. Mi, torej jaz in ljudje iz moje stranke, se slovenskega jezika ne sramujemo in mislimo, da je temelj vsega; temelj, brez katerega ne gre in zato je ta resolucija sprejeta in kakovostna in ima pred očmi tudi seveda celoten slovenski prostor; če hočete tako zamejstvo kot tudi zdomstvo. Potem smo sprejeli v operativno in nagradili s finančno dovolj veliko injekcijo tako injekcijo tako imenovani zakon o kulturnem evru ali Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe v kulturi za leta 2021−2027 z dodatnimi 122 milijoni.

človeka, ki skrbi za to, kar se je po koncu Jugoslavije zgodilo, ki skrbi za dediščino … Kako se mu reče? Gospod

pomembnih klasičnih filmov, ki jih prej nismo dobili, in smo za to plačali določena sredstva. Ustanovili smo Muzej slovenske osamosvojitve, ki upam, da se bo izdelal, sedaj se je začela tudi gradnja Arhiva Republike Slovenije.

Auerspergova železarna na Dvoru pri Žužemberku, podlage smo naredili za obnovo Dornave, Turjaka, Viltuša in tako naprej. V Novi Gorici, je bilo že rečeno, smo pomagali, no pomagali, ali pa naklonjeno obravnavali to, da je postala Nova Gorica evropska prestolnica kulture. S tem v zvezi smo šli smo šli tudi v to, da gledališče bo dobilo nov amfiteater, novo gledališko stavbo in tako naprej, da ne naštevam, ker je še cela vrsta … Nenazadnje smo začeli z reševanjem prosilcev za izjemne pokojnine najzaslužnejšim

V zvezi s tem so bili tudi kar precejšnji napori v zvezi s predsedovanjem EU. Glede na intervencijske omilitve zaradi covida smo šli z izredno pomočjo v obliki mesečnega temeljnega dohodka tisoč 100 evrov: 700 evrov plačila in 400 za prispevke. Podaljšan je bil ukrep nadomestnega plačila za čakanje na domu, nadomestilo plače za čakanje na delo doma za vloge od meseca novembra 2020. leta Potem smo delno krili fiksne stroške najbolj prizadetim fizičnim osebam, uveljavljen je bil ukrep začasnega nadomestila plače zaradi izgube dela, verski uslužbenci so dobili tudi upravičenje do pokritja prispevkov, Zakon o enotni ceni knjige smo zamrznili in zagotovili tudi različne druge zadeve. Konec koncev kulturni vavčer je bil za knjige, učbenike in tudi turistični vavčer se je lahko koristil za kulturne prireditve. V zvezi s tem, ali se bo ta zadeva odprla, mi smo to obravnavali, kako se bo sedaj odprl prostor kulturni, zlasti pa je to obravnaval odgovorno in jasno in tudi skrbno pripravil poročilo

Hvala lepa minister, za ta samoslavospev. To je bilo res fenomenalno lepo poslušati, ampak saj to smo poslušali v bistvu dve leti. Na vseh odborih, na vseh sejah od vseh članov

tudi danes. Vlada, ministrstvo dela dobro za zaposlene, za samozaposlene, za delavke in delavce v kulturi. Ko pa njih vprašaš, se pa primejo za glavo. So pa na robu preživetja. Ne vedo, kaj bodo v tej konkretni panogi, prireditveni, ki smo jo danes osvetlili, so dve leti grizli od položnice do položnice in sedaj ne vedo, kaj naprej, ampak minister pa pravi, da je vse okej.

zabeleženih zaposlenih in samozaposlenih v tem konkretnem uprizoritvenem sektorju, kar je najbrž številka, ki velja. Ampak, ali so lučkarji, tisti, ki izvajajo catering, ki so odvisni od prireditev, ali je tehnično osebje registrirano kot samozaposleni v kulturi? Kdo so samozaposleni v kulturi? Igralci, glasbeniki, v redu, tudi nekaj tehničnega osebja, ampak je bistveno lažje priti do formalnega statusa, če si preprost espe ali pa delaš preko pogodbe. In o stiski teh ljudi govorimo! Potem … Ja no, tu smo se kar nasmejali, na tej strani tribune, ko ste rekli − no, ta je bila res vesela −, da novinarji so lahko nemoteno opravljali svoje delo. A se vi hecate? Mislim, če je kdo, pa novinarji v zadnjih dveh letih niso mogli opravljati nemoteno svojega dela. Vprašajte kogarkoli na STA, vprašajte kogarkoli na nacionalni televiziji. V tem tednu

komu vi mislite, da govorite, koalicija in minister Simoniti? Kdo, mislite, da vam verjame? Novinarji so nemoteno opravljali svoje delo! no, saj tu pa pridem do tudi jedra svoje kritike. Dialog na Ministrstvu za kulturo, tako minister, je cel čas potekal. Ne, dialoga ni bilo! Mogoče so bili neki sestanki, pa še to bom potem utemeljil s številko, da jih v bistvu ni bilo toliko, kolikor govorite, da jih je bilo. Ampak, če je že prišlo do nekih približnih srečanj, saj ni bilo nobenih dogovorov, bilo je enostransko. Je kdorkoli na Ministrstvu za kulturo kadarkoli upošteval katerikoli predlog? Omenili ste Nacionalni program za kulturo. Tukaj smo ga prečesali po dolgem in počez. Prišli so dejavniki s področja kulture, podali svoje mnenje – negativno mnenje –, so ga arhitekti na Ministrstvu za kulturo upoštevali? Lahko zamahnete z roko, kolikokrat hočete, jaz sem tukaj lahko zgolj in samo advokat kulturnih delavcev in govorim v njihovem imenu in vse, o čemer smo danes spregovorili, je bilo že spregovorjeno z njihovega naslova. Zdaj pa nekaj odzivov poslank in poslancev, ki ste razpravljali pred ministrom, in sicer … Okej. En tak skupen imenovalec razumevanja kulture pri koalicijskih poslancih opažam, in sicer kulturo opazujete skozi oči njene podjetniške vrednosti, skozi oči njene vrednosti na trgu. Če film privleče veliko ljudi v kino, če veliko ljudi svoje navdušenje ovrednoti z denarjem, potem je ta kulturni izdelek okej. Če glasbeni izvajalec na svoj koncert privleče veliko število oboževalcev in poslušalcev in tako naprej, ki ovrednotijo svoje navdušenje ali pa odobravanje s svojo pozitivno oceno s kupljeno vstopnico z denarjem, potem je takšen projekt okej. Vse, ki ne izpolnjuje tega pogoja, se pravi tržne vrednosti, je brez zveze in si ne zasluži ničesar. In smo videli, v tem mandatu te vlade si ne zasluži niti konkretne socialne opore, blazine, če hočete. Še enkrat ponovim, kar je kolegica Tomić pred mano rekla; 700 evrov za vrhunskega ustvarjalca ni podpora kulturi. In vprašanje, če je človek, ki mu plačuješ najnižje prispevke, res vrhunski umetnik, kar je minister izpostavil. Jaz to vprašanje obračam, Zakaj imamo v Sloveniji vrhunske umetnike, ki jim država ne plačuje drugega kot minimalne prispevke, ki jim država meče miloščino? Isto paradigmo razumevanja je tudi gospod Moškrič odprl, torej kultura in podjetnost. Ne bom komentiral. Gospa Jeraj, tudi niste presenetili s svojim komentarjem protestnika Jaše Jenulla in seveda žuganje s prstom, da ga država plačuje. Kar se mene tiče, en protestnik formata Jaše Jenull je združil 10 tisoče ljudi, Slovenk in Slovencev, uporabnic in uporabnikov kulture, česar vaša vlada ni nikoli naredila; nasprotno, pa vas tudi plačuje državni proračun. Plačuje vas državni proračun, vi pa ljudi razdirate. Kaj drugega ste pa storili v tem mandatu? Kaj drugega pa počnete s svojimi mediji že cel čas, odkar jih imate? odkar jih imate? Tako vidim v tej akciji hiranja slovenske kulture z naslova aktualnega ministrstva predvsem politični statement. Se opravičujem gospa Škrinjar, statement je angleški izraz. angleški izraz. Vidim, politični statement, ki kulturo marginalizira, tisto, ki ni »naša« − v navednicah −, jo potiska na rob in išče neke vsebinske ali pa ideološke utemeljitve, zakaj je to okej. Zakaj je narobe, da ima nek protestnik, ki naredi neko stvar − pa mislim, da se Jaša Jenull ni nikoli slekel na ljubljanski tržnici, tako kot ste trdili −, zakaj on ni upravičen do tega, da mu država pomaga, ali financira, ali kaj. In kritiško

status samostojnega oziroma status kulturnika! In zdaj tako: podnapis, kolegice in kolegi, vsega, kar smo danes slišali in kaj poslušamo, roko na srce, zadnji dve leti z naslova vlade, je ignoranca in nerazumevanje. Ignoranca oziroma nepoznavanje sploh kulturne krajine, nepoznavanje procesa kulturnega ustvarjanja, kar je nepoznavanje dinamike in tudi posledično socialne situacije med med kulturnimi ustvarjalci. Ko govorimo o samozaposlenih v kulturi oziroma se bom popravil, ko govorimo o ljudeh, ki so zaposleni, ali prekarno zaposleni, ali samozaposleni na področju uprizoritvenih umetnosti, seveda govorimo na eni strani o ljudeh, govorimo pa tudi o o podjetjih. Zato tukaj se malo strinjam z vami, minister, ta nedorečenost, kam kaj spada, ali v gospodarski resor ali na kulturni resor, je problematična. Tukaj se strinjava in s tem se strinjajo tudi ustvarjalci te uprizoritvene krajine, če hočete. Ampak je zelo povedno pa tudi opazovati to nerazumevanje na vladni strani. Dve, tri leta nazaj, mislim, da so enega od večjih tolminskih festivalov v Tolminov naše slovenske organizacijske ekipe pripravljale izvrstne, mednarodno priznane glasbene festivale. Na enega od njih so organizatorji povabili vašega ministrskega kolega Zdravka Počivalška, ki je prišel tja ves presenečen in je rekel: »A to imate tukaj? A to se tukaj dogaja?« Pa govorimo o dogodkih, o festivalih, ki vlečejo v Slovenijo turiste z vsega sveta, ki celotni tolminski regiji zagotavljajo ne samo neko kulturno prizorišče, ampak za sabo vlečejo celoten turizem in regijo postavljajo na svetovni zemljevid. »A to imate tukaj?« Minister za gospodarstvo! Tam pa tisoče in deset tisoče ljudi: in podjetniki, mali podjetniki, samozaposleni iz Tolmina, Kobarida in okolice, ki celo leto živijo od tistega, kar takrat ustvarijo, od tistih 10 tisoč ljudi, obiskovalcev, ki prihajajo še iz Avstralije gledat in poslušat svoj glasbeni izbor na tolminskem odru. To To je en tak lep, plastičen primer tega, v kolikšni meri vlada sploh pozna slovensko kulturo krajino. na drugi strani tudi nerazumevanje, ko pride, še posebej v epidemiji, ko pride do norih ukrepov, ki se jim je cela Evropa smejala. Omenili ste, treba je videti, kako so kako so se z epidemijo soočale sosednje primerljive države. Ja, treba je videti, kako so se z epidemijo soočale sosednje primerljive države tudi v organizaciji prireditev, ki so v tej panogi ključnega pomena. Kako so to v Avstriji, na Hrvaškem naredili, kako so vpeljali PCT, kako so z maskami, kako so z razdaljo operirali? In zakaj je tem ta isti sektor, ki ima približno, bova rekla, proporcionalno enako število zaposlenih ljudi, vključuje enako število delavcev, proporcionalno več jih je in v Avstriji, na Hrvaškem, ampak okej. Kako so se prireditve odvijale tekom epidemije tam? Bistveno bolj pogosto. Sektor je preživel − ja, minister, sem vesel, da vas stiska zaposlenih v kulturnem sektorju navdušuje do točke, da se smejite. In ko se ti ljudje tukaj oglasijo, in oglasili so se, minister. Vse njihove pozive in dopise, ki so vam jih poslali, imam pred sabo: 27-krat od maja 2020 do decembra 2021. 27-krat se je − pa to samo ena iniciativa Mi delamo dogodke 27-krat so se priglasili za sestanek na Ministrstvu za kulturo, pa se jih je pošiljalo na Ministrstvo za gospodarstvo, pa oni spet nazaj, pa vmes še malo na NIJZ, pa pojdite potem na eno ministrstvo. Ne, pojdite na drugo ministrstvo in tako so preživeli dve leti. 27-krat, minister, ste jim rekli ne, pa so prišli − s čim? Prišli so s svojo stisko in, pazite, prišli so z rešitvami. Prišli so s svojimi PKP. In kaj ste naredili? Pokazali ste jim sredinca in jih poslali ven. 27-krat! Priborili so si en sestanek pri državnem sekretarju na Ministrstvu za gospodarstvo, pa še ta brez rezultatov. To je ta ignoranca. Da ne govorim o dopisu, ki je bil tudi danes že omenjen, pod katerega se je prva podpisala Romana Kranjčan, zraven pa kopica etabliranih imen slovenskega kulturnega ustvarjanja. Poslali so vam dopis in so rekli, prosimo vas lepo, dajte, poglejte mlade kulturne ustvarjalce in stisko, v kateri živijo. Ne morejo plačevati položnic, ne morejo preživeti svojih družin; to niso statistike, to so ljudje. In isto, pravijo, sledil je hladen tuš v obliki odgovora, da bodo, citiram, »našo pobudo preposlali na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ker da ocenjujejo, da so težke razmere za mlade umetnike posledica izpada tržne dejavnosti na področju kulture«. In potem so bili poslani na gospodarsko gospodarsko ministrstvo. Kaj je pa gospodarsko ministrstvo Romani Kranjčan, Vladu Kreslinu, Borisu Cavazzi, Boštjanu Gombaču, Borisu A. Novaku in tako naprej naredilo? Poslalo jih je nazaj na Ministrstvo za kulturo! To je realnost, s katero so se kulturni ustvarjalci v času Ministrstva za kulturo, ki ga vodi Vasko Simoniti, ukvarjali. S pingpongom med Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom za kulturo, za kulturo, potem pa so ti isti ustvarjalci, eminentni ustvarjalci, rekli, da okej, dosti imamo tega, bomo pisali predsedniku Vlade, mogoče bo pa on imel posluh za nas. In so dobili tudi odgovor iz njegovega kabineta, ki pravi, »čeprav so za vami težki časi, verjamemo, da se bosta kultura in gospodarstvo kmalu postavila na noge in bo kulturno življenje ponovno zaživelo tako kot pred epidemijo covida-19«. Razumejo njihovo zaskrbljenost. To je to, kar je Vlada ponudila kulturnim ustvarjalce, minister! Razume njihovo zaskrbljenost. Podjetja in posamezniki, kulturni ustvarjalci v uprizoritvenem sektorju so tukaj potegnili, spoštovane kolegice in kolegi, najkrajšo. Prireditve so se ugasnile na začetku epidemije marca 2020 in še danes ne živijo v v svojem polnem obsegu. Za kulturo se kriza nadaljuje. Miloščina v obliki 700 evrov ni rešila ničesar, tudi očitka, da so samozaposleni v kulturi v Sloveniji v privilegiranem položaju ne morem sprejeti. Kako je lahko človek s 700i evri v privilegiranem položaju, minister? Dajmo preživeti s 700 evri! Kdorkoli. S 700 evri Ljubljani najemnine ne plačaš. Da ne govorimo o tem, da − pa sem vesel, da ste jih tudi sami omenili −, cerkveni dostojanstveniki oziroma verski uslužbenci tega problema niso imeli. Verski uslužbenci pa brez dokazovanja svojega statusa, brez dokazovanja svoje uspešnosti v delu, torej pogoji, za katere se morajo priglašati zaposleni v kulturi ni problema! Prispevki in temeljni dohodek, to pa ni problema, pa lahko cel dan z nogami na mizi gleda v zrak, ampak glej, ima to srečo, da je prave veroizpovedi. Tako kot bi rekli na tisti strani luže − se opravičujem, gospa Škrinjar − »I've rest my case«, jaz sem super vesel, da je tega mandata konec, navdušen nad idejo, da se ta era Vaska Simonitija na Ministrstvu za kulturo bliža koncu in da se končno kulturo postavi tja, kamor spada: v center skupnosti. Kultura je nekaj, kar skupnost ustvarja, kultura je tisto, kar kroji razvoj skupnosti. Žal aktualna vlada tega ne razume, jo vidi kot neko nujno zlo,

odpiram možnost prijave vsem, ki želite še razpravljati. Ob tem pa še opozorilo, da se morata k razpravi s pritiskom tipke za mikrofon prijaviti, v kolikor želita besedo, tudi gospod minister in predlagatelj. V tem primeru dobi predlagatelj zadnji besedo. Odpiram prijavo. Prosim, prijavite se. Imamo 7 prijavljenih razpravljavcev, vsak ima na voljo po 5 minut, se tem da je samo popravek glede na to, da je računalnik zabeležil gospoda Siterja kot predzadnjega, je pa predlagatelj, dobi besedo kot zadnji, pred njim pa predstavnik ministrstva, torej minister

Spoštovani gospod minister dr. Vasko Simoniti! Moja razprava bo morda nekoliko drugačna, nikogar ne bom žalil, prizadeval si bom, da ne bom izvajal nasilja nad slovenskim jezikom, ki je moj materni jezi, prizadeval pa si bom tudi, da se vam bodo pocedile sline. V tem kontekstu se želim ministru zahvaliti in njegovi ekipi, da je od včerajšnjega dne v register nesnovne kulturne dediščine vpisana enota, ki se ji reče priprava prekmurskih gibanic. Prekmurska gibanica je najbolj znana praznična sladka pogača v Prekmurju, pripravljena je iz krhkega in vlečenega testa, štirih, poudarjam

razprava o vprašanju gospoda Siterja v zvezi z zagotavljanjem socialne varnosti zaposlenih v prireditveni dejavnosti v času epidemije. Jaz ne vem, kam spada tukaj prekmurska gibanica, ampak izvolite razpravljati o temi, ki je na dnevnem redu. Hvala, gospa predsednica, da mi boste dali izgubljenih 15 sekund nazaj. To je uvod, iz katerega želim izpeljati naslednjo misel. O tem kar danes govorimo in kar je bila kritika na to vlado, na ministra, na koalicijo in tako naprej, o tej kritiki moji dragoceni rojaki ne govorijo nič. V mislih imam Prešernove nagrajence, moje rojake, Ferija Lainščka, Sandija Červeka, Evgena Carja in tako naprej. Ko govorimo o kulturi, sem izjemno vesel, bom nadaljeval tudi s proračunom, ker je pravzaprav govora o denarju, sem izjemno hvaležen in ostajam v Prekmurju, da se je končno po dolgih letih našel denar v državnem proračunu, da se naredi objekt, ki bo hranil prekmurski oziroma pomurski spomin. Govorim o adaptaciji objekta, nekdanji Muralist, za potrebe arhiva − upam, gospod minister, da bo to nekoč tudi samostojni zavod Arhiv za Pomurje −, danes je še to enota Pokrajinskega arhiva Maribor. Veliko smo se pogovarjali, ko smo snovali v koaliciji proračun ali, bolj točno, rebalans proračuna za leto 2022 in proračun za leto 2023 in zastavili smo si cilj, da naj bo za kulturo namenjenega več denarja, kot je evropsko povprečje. In to smo dosegli. Ja, po zaslugi ministra, ja, tudi finančnega ministra, normalno, in celotne vlade. Mi imamo proračun, ki je približno, tam slabih 0,6 % bruto domačega produkta, kar nas uvršča na visoko mesto, je povprečje Evrope samo 0,4 % bruto domačega produkta, ali z druge strani kar 2 % državnega proračuna damo za kulturo. Tako naj tudi ostane, ne glede na to, kakšna oblast bo naslednja. Čeprav so napovedi, da če bo naslednja neka bolj z leve, da bo vse drugače. saj seveda bo drugače, ker oni z leve tega proračuna niso podprli, ker nasprotujejo več denarja kulturi. In ne glede na to, kar sem pri investiciji v Murski Soboti, Arhiv, kar se nam dogaja ta trenutek, da cene v gradbeništvu gredo v nebo, sem prepričan, da bomo zmogli to in podobne investicije. Takoj na začetku epidemije, takoj po izbruhu pandemije smo se v koaliciji zavedali prav vseh težav, v katerih se je zaradi zaprtja znašel kulturni sektor. Ustrezno smo ukrepali z mnogimi tako imenovanimi PKP. Seveda bi lahko bili tudi boljši, lahko bi bilo tudi več denarja, ampak če se spet primerjamo z nami primerljivimi državami, smo ukrepali

ki pleteniči o vsem, samo o tistem ne, o čemer teče tukaj beseda, mogoče poveste, da svojo misel strne v en znameniti stavek, ki naj se glasi sporočilo namreč lačnim in obubožanim samozaposlenim v kulturi −, če nimate za kruh, pa jejte prekmursko gibanico. Hvala. Hvala lepa za ta vložek, ki ni bil postopkovni predlog. Ne bom posegala vsebinsko v razprave, sem pa kolega Horvata opozorila, da je zašel v v svoji razpravi mimo teme in vsekakor ni primerno izkoriščati točko dnevnega reda, ki je daleč od vsebine razprave za EPP, predvolilni EPP. Ampak to več pove o kolegu Horvatu kot o nas, ki vodimo ali pa sodelujemo na tej seji. Naslednja ima besedo za razpravo o točki dnevnega reda gospa Alenka Jeraj. ALENKA JERAJ Ne vem, kdo je rekel, da pleteniči kolega Horvat. Se mi zdi, da je tudi kolega Siter pleteničil in govoril samo zato, da je govoril, ker povedal je bolj malo. Ima človek občutek samo govorjenje zaradi govorjenja. Nekateri kolegi ste izpostavili, da je treba narediti strategijo razvoja kulture, kaj bomo financirali, kako bomo financirali. Saj je povedal že minister in tudi jaz v uvodnem nastopu. Mi smo pred enim mesecem sprejeli Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo, in to za osemletno obdobje, za obdobje od 2022 do 2029. Vemo, da smo čakali ta načrt, v času Šarčeve vlade bi že moral biti pripravljen, ko je bila Levica nadstrankarska članica koalicije, pa ni bilo od tega nič. Že minister Peršak in ne vem kdo še vse se je potem, Poznič, ukvarjal s tem, pa ni bilo nič. Potem z novo vlado, z ministrom Simonitijem pa smo ta pomemben dokument za prihodnji razvoj kulture dobili. Res mora sedaj, torej se bo pripravil na podlagi sprejete resolucije oziroma načrta tudi akcijski načrt, ki bo bolj podrobno določil nekatere stvari, je pa že, se resolucija sama o nacionalnem programu pove, kaj se bo financiralo, kako se bo financiralo, katere investicije so, bom rekla, v prioriteti in se bodo začele ali pa nadaljevale, če so že bile načete. je to ena kar pomembna osnova za nadaljevanje tudi v prihodnje, kaj bomo počeli na področju kulture. Mislim, da je bila kar z veliko glasovi podprta ta resolucija, in sem prepričana, da bo tudi akcijski načrt sledil temu in da bodo milijoni, o katerih smo prej govorili, 238 milijonov za kulturo, rekordni proračun za kulturo pametno porabljen v prihodnjih letih. Hvala lepa. lepa. Ne vem, zakaj, ali obstaja tako trdno tako razmišljanje, da le država najbolje zna financirati oziroma preceniti, kaj je najboljša kultura, kaj ne, kdo v njenem imenu je za to pooblaščen. Ne razumem tega. Razumem pa to, da ljudje prav dobro lahko razumejo kulturo in tudi kupijo to. To ni zgolj trg, to je presoja o tem, kaj je vredno kupiti tudi na področju kulture. Če ne bi bilo tako, danes, ne vem, Van Goghove slike ali pa Gasparijeve, če hočete, pa Groharjeve ne bi bile stvar tudi investicije, ne pa zgolj same kulture. In Lapajnove barjanske slike so danes vredne toliko, čez nekaj let bodo pa še več. Skratka, trg določa tudi vrednost kulturi oziroma kulturnim izdelkom, temu ne morete oporekati, temu je pač tako. Če nekomu ni všeč performans, ko gospod Jenull pleše v plenicah po ljubljanskih ulicah, je pač to njegov problem in tega ne bo kupil, nekdo drug pa bo. Ampak slej ko prej se stvari izčistijo, se pokažejo res tisti genialci, res tisti, katerih dediščina ostane, in nekatere stvari gredo v pozabo. Jaz pa mislim, da v nasprotju s tem, da le država lahko misli, kaj je dobro in kaj ni dobro za ljudi, ljudje pa o tem ne morejo misliti oziroma si ne smejo želeti, si ne smejo predstavljati, kaj je dobro in lepo, jaz temu nasprotujem. In menim, da če lahko kaj naredimo, lahko vzgajamo ljudi v kulturnem duhu. To pomeni, že mladim približamo umetnost. tukaj je seveda tista naša sprememba ZOVFI bila izjemno pametna in daljnovidna. Seveda se nagibam k temu, da bi spodbude dajali zlasti mladim nadobudnim umetnikom, da bi lahko razstavljali svoja dela. Če greste v majhno obmorsko mesto v Belgiji imenovano Knokke, se boste lahko cel kilometer sprehajali od galerije do galerije. Toliko so namenili svojim umetnikom, pa tudi tujim umetnikom, Belgijci. Mi smo toliko manjši in toliko manj številčen narod in še več bi morali tega nameniti. Ne vem, kolikokrat sem že predlagala ljubljanskemu županu, naj vendarle naredi alejo umetnosti tam od Kina Šiške pa do Mednarodnega centra grafičnega centra v Tivoliju. Nekatera degradirana območja je moč spremeniti na tak način in spodbuditi mlade, da razstavljajo, da imajo možnost razstaviti, in spodbuditi druge mlade, da znajo to ceniti. Ne pa preprosto reči, postaviti neko komisijo, kjer bo tudi ljudem nerazumljive projekte ocenjevala kot odlične, druge pa kot slabe. Mislim, da mora biti neka pametna razdelitev med tem, kaj si ljudje želijo in mislijo, in med tem, kako pravzaprav je treba postavljati kakovost na prvo mesto in kdo to lahko dela. Preprosto ne morete reči, da trg ne more v določenem deležu tudi pripovedovati, kaj je tisto, kar ljudje tudi res želijo. Na žalost, na vašo žalost pa na moje veselje, imamo pač ljudje različne okuse. Temu je treba tudi postreči, postreči pa je treba na tak način, da ljudje delajo in izrazijo svoje želje in mnenje, ne zgolj, da nek birokrat odloča, kaj je dobro za njih, pa kaj ni. Hvala. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala Poglejte, nima nič proti kulturi, proti svobodnim umetnikom in vsem, ki se s tem ukvarjajo. Pa vendar, spoštovani kolegi, ko dobro vidiš preko mask, kdo kaj govori, vi ste tisti, ki ste vložili in povišali socialni znesek. socialni znesek. Tega vam ne bom očital, ampak takrat, ko smo se o tem pogovarjali, sem vam povedal, da imamo že sedaj dosti velik socialni znesek, ampak pustimo to to pri miru. Da pa imajo kulturniki 700 evrov in da ne morejo stanovanj plačevati, najemnine in položnice, to verjamem. In v času covida so ti kulturniki kljub temu pridobili sredstva, 700 evrov, če me spomin ne vara, in tudi prispevke plačane. Vas bom pa vprašal, ker imam to srečo, da boste za menoj, kljub temu vam ne bo treba postopkovno odgovarjati, bi vas vprašal, kaj si vi mislite o tistih delavcih, recimo, v Krškem, ki delajo na tri izmene za 800 evrov in ne daj bože, da se zgodi, da delata in oče in mati v tem podjetju, pa dobita tisoč 600 evrov, pa mislim, da imate takšnih primerov veliko v Trbovljah, v Zasavju, ker je to blizu mene, blizu mojega Posavja. In to je en problem, ko se bomo morali oziroma se bo moral ta državni zbor enkrat začeti pogovarjati o teh zneskih. Ne da bomo socialo dvigovali, ampak da bodo ljudje delali. Kajti, če malo preračunava, toliko sva pametna, če dobiš 400 ali 500 evrov sociale in potem štiri vikende v mesecu. Seveda vsak gre rajši delati tja in čez vikend dobi med 200 in 300 evri, pa vidimo kmalu, koliko kdo zasluži. Me pa še danes žalosti, vam moram povedati, o imenih pa priimkih ne bom govoril, pa ne bom jim reklame delal, tako kot ste vi omenjali določene osebe, me žalosti in me tudi kolegi od drugod sprašujejo, kaj se dogaja z našo slovensko kulturo. Ko so videli tiste slike, kako je bilo ministrstvo popisano, in to niso drugi delali, sami ste povedali, tam se niso slačili drugi − ste sami povedali. In poglejte, tukaj se pa lahko ustavimo in se vprašamo, ali v Sloveniji še sploh obstaja kultura. Na tak način nekaj izkazovati,

To, kar smo zdaj slišali, je pa vrhunska manipulacija in obračanje zaposlenih delavcev na minimalcu proti kulturnikom. Zakaj jih ne obračate proti verskim uslužbencem, ki ravno tako dobijo za nič dela 700 evrov? Ja, čakajte! Skratka, zakaj primerjate neprimerljivo? Zakaj v korporaciji, recimo ŕ la Sintal, 2 tisoč zaposlenih dobiva minimalca in jim država, kljub temu da je delodajalec močen, doplačuje 400 evrov, 300 da pa delodajalec, ki je bogat pa kupuje druge firme. Mislim, zakaj primerjate neprimerljivo! Govorimo o samozaposlenih v kulturi, ki se ukvarjajo s koncertno in uprizoritveno dejavnostjo. Samo to. In ne govorimo o covidnem UTD tukaj, ampak govorimo o ukrepih, ki jih minister Vasko Simoniti ni sprejel, da bi lahko sektor čim prej zalaufal. Pa kaj mislite, da vsi zdajle, če bomo dobili vsi enako, 700 evrov, samo da smo tiho, a to je rešitev za državo ali kaj? Koliko denarja brez zveze država daje, namesto da bi investirala, kajti investicijo v kulturo ima multiplikatorni učinek. Namesto da bi investirala v ljudi! In tukaj potem poslušamo take nebuloze, oprostite, pa že moram reči no, o gibanicah in o arhivih in o muzejih osamosvojitve in tako naprej. Mislim, ti ljudje uporabljajo kulturo kot ideološko sredstvo in gradijo svojo ideologijo skozi kulturni resor. Kar je pomembno pri celi stvari, je, da je ta razprava o poslanskem vprašanju kolega Siterja razprava o ljudeh, ne o dodolah pa o prekmurski gibanici, ker očitno gospod Horvat ni sedel tukaj, ni poslušal, ni ga zanimalo, prišel je in je pet minut hvalospeva tej vladi odprepeval in šel. In ga tudi drugo ne zanima. Govorili smo tudi o protestniku Jenullu. On je pač samozaposlen v kulturi. Zdaj, če vam ni všeč njegovo udejstvovanje: prvič, vsak državljan ima pravico do protesta. Upam, da zaenkrat še. Gospod Jaša Jenull je dobil cirka 50 tisoč evrov kazni za varovanje mirnih protestov − prosim, da ne govorite, medtem ko govorim in odgovarjate. Če vam gospod Jaša Jenull ni všeč, meni pa kakšen fajmošter ni všeč, pa zato ne bom ukinila osnovno njegovega preživetja. Kaj vam ni jasno? Živimo v de-mo-kra-ci-ji. Ljudje so brali Ustavo tukaj na trgu pred parlamentom in so zato dobili visoke kazni. Robokopi so jih odnašali − kaj ima to zveze s čimerkoli? Na kakšen način lahko opravičujete pretepanje državljanov na mirnih protestih? Mislim, kam smo mi prišli, dejansko! Seveda tja, kjer neonacisti dobivajo statuse posebnega družbenega pomena. Govorili smo izključno o uprizoritvenih dejavnostih, o koncertih, o vseh lučkarjih, o vseh ljudeh, ki delajo catering, in o obdobju, kjer se ne morejo tako hitro vrniti v svoj utečeni delovni ritem. Mislim, tukaj pa zaidemo do receptov, kako se pripravlja prekmurska gibanica. Mislim, res, res nivo je poden! Še enkrat vas opozarjam, samozaposleni v kulturi so v bistvu učna ura prekarnosti za vse druge poklice. Seveda ni prav, da ljudje, ki delajo polni delovni čas, dobivajo tako nizke plače. Seveda je to anomalija kompletna in izkoriščanje. Ampak vendarle ne moremo enih obračati proti drugim. Vsak samozaposleni hoče delati, hoče plačevati davke, hoče imeti možnost dela, ampak v tem primeru mu je država prepovedala delati, zraven pa ga ves čas stigmatizira kot lenuha. Mislim, nedopusten je odnos! Preprosto delavci so, zastopajo nek sektor in jih je treba spoštovati. Ampak to, kar počnete vi, poslanci desnice, pa je popolno zaničevanje umetniškega sektorja in umetnikov, ki to počnejo. Pa veste, svet brez umetnosti bo zelo žalosten. Tudi če bodo šli v vesolje, bodo vesoljske ladje morale imeti umetnike, če bomo hoteli ostati ljudje. Hvala. Gospod Šiško, imate postopkovni predlog v zvezi z rabo poslovnika ali pa mojim vodenjem? /

gospod Šiško! Jaz sem vas opozorila, da imate lahko postopkovni predlog, ki je namenjen meni, ne pa repliciranju kolegici Tomić. To je bilo čisto nepotrebno in neprimerno, tako da vzdržimo se drugič takšnih stvari, imamo samo še dobrih pet minut te razprave. Besedo dobi zdaj gospod minister. Izvolite.

ampak vendarle si je gospod poslanec nekako prisvojil to, da je merilo vsega, da on ve, kaj je kultura, da on ve, kaj je kulturna krajina, da on pozna pravzaprav tudi umetnost in da drugi so ignoranti, da ne razumejo ničesar. Torej prav, lahko to reče, ampak naj ne misli, da ima pa prav. Tukaj je polovica

pa sem hodil malo okoli po deželi naši. Torej, ali ste vi kakšen umetnik? Ali ste kakšen kulturnik ali kaj? Ali prodajate karte mogoče v gledališču ali kaj takega?

ampak oni dobijo neke tvarine, imajo za to službe, so ministrstva, se posvetujejo in o tem kompetentno odločajo. Tudi ministru Počivalšku ni treba vedeti za en festival. Nič ne rečem, ali je pomemben ali ne, ampak vam povem, da tudi vi ne veste za marsikateri festival,

ne zdaj poznavalsko, ampak približno pa vendarle kot minister glede na službo, ki stoji za ministrom, ki ga suportira, ker ministrstvo pa mora poznati kulturno krajino, ve o zadevah, kako je na podeželju. In tudi ministrstvo, torej država, da vlada hodi po pokrajinah, po regijah in se seznanja s temi stvarmi. Moram reči, da takšnega nezadovoljstva, o katerem vi govorite zdaj, o neki majhni skupini, ki jo, kako bi rekel, perpetuirate skozi dve leti, kot da je to najpomembnejši segment kulture, je tudi malo …. Pravzaprav kaže na nekaj, da kaj dosti o kulturi pa vendarle morda tudi vi ne veste. Rekli ste, da se je neka cela Evropa smejala. Me prav zanima, kaj je za vas cela Evropa. Tako moram reči, da ta vaš nastop kaže, kot da ste vi merilo vsega, to je pa vendarle pretirano in mislim, da je napačno. Glede novinarjev, ste rekli da, kaj se dogaja … Glejte, mi smo imeli eno izkušnjo z neko evropsko poslanko, ki je bila predvsem zelo nemarna v svojem delu, in tudi neka državna sekretarka, kateri smo tudi jasno, zelo neposredno v pogovorih

glede tega lahko imamo različno mnenje. Kaj je novinarstvo, recimo, kaj so kodeksi novinarstva, kaj je merilo, ampak pustimo to. Torej, glede samozaposlenih, njihove prizadetosti. Gotovo, da tudi obstaja, o tem seveda ne dvomim, moram pa reči, da me je pa izredno razočaralo to, da smo razpisali za samozaposlene 53 štipendij – 53, še nikoli jih ni ministrstvo! Javil se jih je samo 17. Zanimivo. Poleg tega, če so tako vrhunski in znani, pač, se oproščam, ne poznam razmer v Evropi, poznam pa nekatere ljudi v Evropi. Evropi. Moram reči, da je ogromno štipendij na voljo v Evropi, ogromno projektov, treba se je prijaviti, treba se je boriti za to in moram reči, da je izjemno veliko možnosti za udejstvovanje in delovanje na kulturnem področju, tako doma kot v Evropi. Glede arhivov; arhivi nimajo nobene zveze z ideologijo, ampak imajo z nacionalnim spominom. Povsod po svetu. Hvala lepa.

izdal sedem avtorskih albumov, 20 let je glasbenik, tisoč 200 nastopov, pogosto sodeluje s Svetlano Makarovič. Bo dovolj minister?

da to ni dostojen odgovor v taki razpravi, in prosim, da se ga opomni. Ne glede na to, da je minister, vsak med nami mora imeti tisti nek osnoven način, bonton no, minimalen, v komunikaciji. Hvala. dvorane/ Ne, gospod minister, vi ne morete imeti postopkovno, lahko bi pa res dobili opomin kot sodelujoči v razpravi, čeprav ste predstavnik Vlade in ne poslanec. poslanec. Ampak, glede na to, da tudi morebiten izrek opomina ne bi k ničemur doprimogel, ker imamo res samo še 5 minut zaključne besede predlagatelja, nima smisla. Se pa v nekem delu strinjam s podanim postopkovnim predlogom kolegice Sukič. Zaključna … Ne, ni bila zloraba, ker mi je kolegica Sukič predlagala, da postopkovno izrečem opomin ministru in to je v skladu s poslovnikom, ker je to bil postopkovni predlog, namenjen meni kot predsedujoči. Tako da ni šlo za zlorabo v tem primeru. Zdaj pa zaključno besedo dobi predlagatelj Primož Siter. Izvolite. PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa, spoštovana podpredsednica, za besedo. Hvala minister za razpravo, kolegice in kolegi, vsi, ki ste se v razpravo vključili. Naj spomnim, seme razprave je bilo v mojem poslanskem vprašanju v glavnem na temo, kako ministrstvo sodeluje s samozaposlenimi in drugimi prekarno zaposlenimi socialno šibkejšimi v uprizoritvenem sektorju, predvsem v reševanju njihovih socialnih socialnih stisk. Vesel sem, da je bila razprava širša. Odgovora seveda tudi po razširjeni razpravi nismo dobili, po 27 prošnjah s strani vsaj ene iniciative, za katero vemo, ki se je obrnila na Ministrstvu za kulturo, tudi na Ministrstvo za gospodarstvo, iz te moke, žal, ni bilo nobenega kruha. Predvsem problem ostaja na dveh ravneh. En problem je ta, da smo zdaj dve leti kot družba si dovolili tolerirati socialno stisko enega kroga, če hočete, plodnih in delavnih in marljivih državljanov, prebivalcev Slovenije, davkoplačevalcev. To je en problem, ki ga vlada ni zadostno naslovila, zato tudi to stvar odpiramo in zato je tudi prišlo do toliko velikega števila pozivov. Na drugi strani, tukaj pa gledamo bolj dolgoročno, pa seveda ostaja problematično dejstvo, da tudi izhodne strategije, kaj zdaj, potem ko je epidemije konec, ko je ta prireditveni zemljevid skrhan in zdesetkan, kako naprej. Ljudje so ušli, infrastruktura se je prodala, to pomembno kulturno in gospodarsko področje, ki je tesno prepleteno z gostinstvom, s turizmom, z marsičem še, ostalo boso in golo, zdesetkano in brez perspektive, kam od tukaj naprej. To so vprašanja, ki ostajajo odprta, vprašanja, za katera vemo, da bodo padla na pleča naslednje vlade in se veselim, da bo naslednja vlada predvsem bolj v odprtem dialogu z deležniki, ki kulturo ustvarjajo in živijo. Mogoče pa samo kot zaključek, pa se morebiti z ministrom strnjam. Jaz nisem poznavalec, jaz sam sebe ne vidim kot strokovnjaka na kulturnem področju, sem zgolj nekdo, ki z občudovanjem zre v kulturnike in kulturne ustvarjalke in ustvarjalce, si pa ne bi želel v tej krizi biti eden od njih, čeprav mogoče vsebinsko je družbena kriza vedno lahko navdih za ustvarjanje, še posebej, če si kot avtor, kot ustvarjalec družbeno angažiran. Je bilo pa kulturnicam in kulturnikom v zadnjih dveh letih prekleto težko plačati položnico ali pa postaviti kros kruha na mizo. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem zaključujem razpravo in zaključujem tudi to točko dnevnega reda ter prekinjam 30. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 16.

Spoštovani kolegice in kolegi! Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 2., 25., 32., 34., 14., 36., 33., 35., 37., 38. in 39. točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v okviru nujnega postopka. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji k prehodnim in končnim določbam niso bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona, to je na odločanje o predlogu zakona.

Namreč, zakaj? To je zdaj že drugi poskus, prvi jim je propadel, zdaj rinete dalje in seveda ‒ zakaj? Nikakršna skrivnost ni, da je bila ena od prvih tarč SDS, ko je administracija Janeza Janše prevzela oblast, ravno Urad za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma. Tja ste nastavili svojega človeka, Žuglja, ki je urad, žal, začel spreminjati v orodje za politično obračunavanje z nasprotniki vladajoče stranke. In tik pred volitvami koalicija želela na vsak način okrepiti moč tega urada, zato ta zakon, ki bi dal temu vašemu Žuglju v roke največjo možno bazo podatkov v državi in bi seveda močno povečal pooblastila urada. urada. Popravili praktično niste nič, razen nekaj lepotnih popravkov in seveda ste sicer odstranili tisto najbolj sporno od zadnjič, možnost vstopanja inšpektorjev v domove brez sodnega naloga, sicer pa je vse ostalo enako. Zakonodajno-pravna služba je spisala pripombe na 17 straneh, pokazala, kje vse je ta zakon ustavno sporen, isto velja za informacijsko pooblaščenko, ki niti ni bila povabljena v Državni zbor, da bi predstavila svoje mnenje. In vse to, kar počnete, seveda jasno odpira velik prostor za zlorabe v politične in druge namene. Vi bi pač radi se dokopali do najširše možne baze podatkov državljank in državljanov; in to kar na podlagi anonimk, po novem, tako kot se to dogaja, brez nekih jasnih kriterijev, v uradu se po novem zaposlujejo ljudje s partijsko izkaznico SDS, kar nikoli do zdaj ni bila praksa. Nekdanji direktor Stroligo je komentiral, da to, kar počnete, je mini državni urad. Da nikoli do zdaj, 20 let v uradu ni bilo ljudi, ki bi imeli partijsko izkaznico. No, zdaj po novem so in to kadri SDS. V Levici sicer ne nasprotujemo poostrenemu nadzoru nad pranjem denarja in financiranjem terorizma, se razumemo, ampak takšen mora biti transparenten, mora imeti jasne zakonske meje in ne sme dopuščati nikakršnih zlorab in arbitrarnih ukrepov vlade. No, ta zakon, ki ga zdaj imamo na mizi, vse to seveda dopušča. Poostritev nadzora nad pranjem denarja in financiranjem terorizma pač ne sme biti izgovor za poostritev nadzora nad ljudmi in pa omogočanju obračunavanja vladajoče politične kaste s svojimi političnimi nasprotniki. In to je nezaslišano. Temu zakonu je treba ostro nasprotovati. V kolikor bo to šlo slučajno danes skozi, vedite, da bomo naredili vse, da se to ne bo udejanjilo. PREDSEDNIK IGOR

(Za je glasovalo 44.) (Proti 36.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 25. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog Zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam je primeren za nadaljnjo obravnavo. Obrazložitev glasu Nataša Sukič.

seznam, na zemljevid svetovni kot največji možni eksot, kot unikum v svetu, potem bomo danes ta bizarni zakon seveda sprejeli. Namreč 38 držav na svetu omejuje objavljanje anket. Ampak, na kakšen način? Mogoče dan, dva pred volitvami ali pa največ teden pred volitvami. Edino v Hondurasu prepovedujejo objavljanje anket 45 dni pred volitvami. mi bi pa kar 6 mesecev; pa to pred rednimi in izrednimi. Kaj pomeni »izrednimi«? Saj ne vemo, kdaj so izredne! To pomeni, da pravzaprav permanentno ves čas, če mene vprašate, ker nikoli ne vemo, kdaj so lahko izredne volitve. In če hočemo, da se šest mesecev prej ne objavlja, pomeni, da nikoli ne objavljaš anket. No, to je neverjetno. Očitno odrekate ljudem možnost biti informirani, da zaznajo dinamiko, razpoloženje v volilnem telesu. Ampak naj vas spomnim, Ustavno sodišče je o tem, da anket ne bi smeli objavljati teden dni pred volitvami – pazite, teden dni, ne pa šest mesecev pred volitvami – leta 2011 že odločilo o tem. In sicer navajam, Svobodne in demokratične volitve predpostavljajo, da je volivcu omogočeno, da je o vseh pomembnih vprašanjih obveščen z resničnimi, celovitimi in tudi pluralnimi informacijami, saj lahko samo vsestransko informiran volivec na dan glasovanje v resnici izrazi svojo pravo politično voljo. Za volivca je lahko pomembna, celo ključna tudi informacija o stanju oziroma dinamiki javnega mnenja, zato je pomembno, da se tudi o tem vprašanju, ki lahko odločilno vpliva na dokončno oblikovanje volje volivca, dotok informacij prekine čim kasneje …«. Skratka, neverjetno! SDS bo to seveda podprl, seveda. Ampak zanimivo, a ne boste potem več vašega Parsifala brali, kjer imate tako lepo prirejene ankete, da kar glava peče? V glavnem, v Levici tega seveda v sanjah ne bomo podprli. In tudi tukaj bomo poskrbeli za to,

Res smo predlagatelji tega zakona. In poglejte, to je prva obravnava. Za drugo obravnavo in odbor, tako kot je kolegica govorila, saj tam se bodo lahko dali amandmaji. Mi smo tudi pripravljeni sprejeti tak sistem, da se en mesec pred volitvami ne izvajajo ankete. Saj to ni nobena težava. Ampak, ker je to pač prva obravnava, je smiselno, da gre to naprej, kajti če pogledamo malo te ankete, pa poglejte od vseh treh, štirih, ki jih objavljajo, v enem tednu nima nobena stranka istega rezultata. Zato bomo v Slovenski nacionalni stranki podprli ta predlog. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Še kdo v imenu poslanske skupine? Ugotavljam, da ne. V lastnem imenu? Ja? Nataša Sukič.

in kadar je kdo narobe glasoval, so ga pa prišli iskat in ga prepričevali, da je naredil narobe. Danes imajo to pozicijo slovenski mediji. Mediji so prevzeli represivne metode in jih na način, kakor jim zagotovijo in zahtevajo od njihovi gospodarji, tudi uporabljajo. Zato je treba to preprečiti; preprečiti na ta način, da se vsaj en mesec dni ‒ saj lahko se vloži amandma in se skrajša to obdobje, ampak določen čas se ne sme … pač, se naj ne bi smelo to objavljati. Konec koncev, če gremo po drugi strani, zakaj pa je potem en dan pred volitvami prepovedano? Potem je tudi to protiustavno. Skratka, potem je lahko vse protiustavno, če imate na svoji strani Ustavno sodišče. Mi smo zakon vložili s

42. (Za je glasovalo 33.) (Proti 42.) Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 32. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030. Nadaljujemo z odločanjem o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 16. 3. 2022.

Končali smo z glasovanjem o amandmajih. Prehajamo na glasovanje o predlogu resolucije. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi sprejetih amandmajev na seji matičnega delovnega teles predlog resolucije neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo z odločanjem o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 16. 3. 2022. Torej prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB podpoglavju Ukrepi za doseganje strateških ciljev na področju družbenega razvoja in visokošolskega sistema pod številko 1. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB k podpoglavju Ukrepi za doseganje strateških ciljev na področju družbenega razvoja in visokošolskega sistema pod številko 2. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB k podpoglavju Strateški cilji na področju zakonodaje in financiranja pod številko 4. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB k podpoglavju Strateški cilji na področju zakonodaje in financiranja pod številko 5. Glasujemo. Navzočih je

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB k podpoglavju Strateški cilji na področju zakonodaje in financiranja pod številko 1. Glasujemo.

podpoglavju Strateški cilji na področju zakonodaje in financiranja pod številko 1. Glasujemo. (Za je glasovalo 36.) (Proti 43.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB k podpoglavju Ukrepi za doseganje strateških ciljev na področju zakonodaje in financiranja. Glasujemo.

(Za je glasovalo 34.) (Proti 42.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Končali smo z glasovanjem o amandmajih. Prehajamo na glasovanje o predlogu resolucije. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi sprejetih amandmajev na seji matičnega delovnega teles predlog resolucije neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 14. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 17. 3. 2022, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 12. členu. Postopkovni predlog, kolega Krivec. Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Eno vprašanje: dobili smo vsi na mail pobudo za referendum in bi rad vprašal, ali je sploh možno glasovati na današnji seji. V nasprotnem primeru predlagam, da se glasovanje o tej točki opravi na eni od naslednjih sej. Torej, glasovali bomo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi, Konkretno, ne bomo pa glasovali o predlogu zakona v celoti. Tako glasujemo zdaj o amandmaju.

Končali smo z glasovanjem o amandmaju. Obveščam vas, da zbor o obravnavanem predlogu zakona na tej seji ne bo odločal, saj je bil vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma z referendumskim vprašanjem, ki se nanaša na vsebino predloga zakona. Zaradi vsebinske povezanosti obeh predlogov ter upoštevajoč 28. člen Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, mora Državni zbor o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma odločiti, preden končno odloči o predlogu zakona. Na podlagi navedenega bo zbor o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo odločal po sprejetju odločitvi Državnega zbora o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 36. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Poročila o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za leto 2021. Ker k predlogu sklepa ni bilo vloženih amandmajev, prehajamo na odločanje o predlogu sklepa. Glasujemo.

(Za je glasovalo 77.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 33. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu resolucije niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu resolucije. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog resolucije neusklajen. Glasujemo.

(Za je glasovalo 62.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je resolucija sprejeta. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 35. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030. predlogu resolucije matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu resolucije. Glasujemo. Navzočih

Nadaljujemo s prekinjeno 37. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Vmesnega poročila o poteku parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z blaženjem njenih posledic zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami. Najprej prehajamo na odločanje o bistvenih ugotovitvah preiskovalne komisije. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine Robert Pavšič. Hvala, predsedujoči. V dokumentih, za katere ste bili prepričani, da ne bodo nikoli prišli v javnost, ste svoje katastrofalno upravljanje z epidemijo priznali. Seveda to dejstvo v zadnjih dneh kategorično zanikate. Kdo je po vašem mnenju odgovoren, da ima Slovenija? eno od najslabših epidemioloških slik v svetu. To je bilo v decembru 2020 postavljeno vprašanje na anketo, ki jo je zahteval in naročilo minister za zdravje oziroma Ministrstvo za zdravje. Sam minister za zdravje, član Vlade ‒ v decembru vemo, kdo je bil minister za zdravje, vaš predsednik in predsednik Vlade je priznal pri vprašanju, da ima Slovenija eno najslabših epidemioloških slik v svetu in tako je menilo 47 % anketiranih. In posledica tega je nenehno, konstantno zavajanje, sprenevedanje, kazanje s prstom na vse tiste, za katere ste menili da so odgovorni, razen da bi se pogledali v ogledalo. Ne bomo o posledicah, ker so preveč tragične. Izvolite zavajati naprej! Danes vas pritisk na gumb proti ne bo odrešil odgovornosti, ne vas, ki ste to podpirali, ne tistih, ki so to izvajali.

40. (Za je glasovalo 36.) (Proti 40.) Ugotavljam, da bistvene ugotovitve preiskovalne komisije niso sprejete. Prehajamo še na odločanje o predlogih sklepov. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 38. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Vmesnega poročila o opravljeni parlamentarni preiskavi Preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave. Najprej prehajamo na odločanje o bistvenih ugotovitvah preiskovalne komisije.

Ugotavljam, da so bistvene ugotovitve preiskovalne komisije sprejete. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju za novo 8. poglavje oziroma za predlog sklepa, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 18. 3. 2022.

brutalno zlorabili svoj politični položaj za dejansko prikrivanje kriminala, naj presodi javnost sama. S tem sklepom, ki ga predlagamo v LMŠ zahtevamo, da se vso zbrano dokumentacijo v okviru preiskovalne komisije naredi dostopno za javnost. Dvomim, da imate ta pogum, dvomim. Ta država potrebuje en močan reset, eno močno katarzo za nov, neobremenjen začetek. Vsekakor bomo v LMŠ kot predlagatelji glasovali za ta predlog,

Nadaljujemo s prekinjeno 39. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Poročila o poteku in ugotovitvah odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom ter o razlogih za nedokončano parlamentarno preiskavo. Najprej prehajamo na odločanje o bistvenih ugotovitvah preiskovalne komisije. Glasujemo. Navzočih

Hvala